Vlade, ko je na ekspliciten način ministrica dejala, da bi bilo potem inkriminirano z našim predlogom, da bi, ne vem, mladoletniki videli sliko dveh homoseksualcev, ki se držita za roke ali pa se poljubljata. To je prvo branje. Če vas moti beseda homoseksualnost, lahko z amandmajem Vlade ali koalicije, tudi sam bi ga podprl, bom rekel iskreno, črtamo to besedo homoseksualnost v prvem odstavku 149.a člena. Se strinjam. Kaj je pa bistvo tega zakona? Zato je pač zanimivo, kako potem vladna koalicija takoj označi našo stranko ali pa naša stališča za homofobna, torej da smo proti istospolnim parom. Še enkrat ponavljam tezo, sicer že 20 let znano, da je prav vlada Janeza Janše v prvem mandatu takrat po 15 letih levih vlad uredila status partnerske zveze istospolnih partnerjev. Prej niti stranka LDS, katere na primer član je bil dolga leta zdaj vodja Svobode gospod Borut Sajovic, ni tega uredila. Pa je prišla konservativna desnosredinska vlada in je to uredila. To je za intermezzo.

v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ali kje drugje. To je samo en primer znane igralke, na primer, iz Hollywooda – kolega Grims je omenil Hollywood, ja, tam se vse začenja in prihaja od tod ta kultura

Zakaj niste potem opomnili ministrice za pravosodje? Sama je tudi ekspliciten primer povedala, pa je niste opomnili … **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Ministrica vam je dala prispodobo v realnem življenju, kaj bi pomenila inkriminacija, ki jo vi predlagate. Vi pa spet govorite o ideologiji,

opomniti na to, kaj je vsebina dnevnega reda oziroma te točke, pa vsakič znova zaidete na druga polja in ideologije. Jaz pa se sprašujem, zakaj danes tovrstno izvajanje z vaše strani. Še enkrat, imate še minuto in 30 sekund, prosim, povzemite vsebino točke. jo bom povzel v zadnjih 10 sekundah svojega časa, prej bom pa še obrazložil, zakaj jaz nasprotujem takšnim praksam oziroma lahko temu rečemo tudi tej ideologiji. Kajti vse se začne z idejo, to je tudi v filmu v katerem je igrala prej Ellen Page, zdaj Elliot Page. V filmu pravi glavni junak, da se vse začne z vcepitvijo ideje in potem ta zraste v prakso oziroma v realnost. Torej, kar želimo inkriminirati, je to, da bi se spodbujalo, prikazovalo spremembo spola oziroma odstopanje od samoidentitete, še enkrat, mladoletnim osebam, mlajšim od 18 let. Ko je enkrat oseba polnoletna, kot lahko pije alkohol legalno, kot lahko kadi legalno, tako bo potem lahko legalno počela tudi vse te stvari, se seznanjala s temi vsebinami in delala, kar bo želela. Imamo pa prakse iz tujine, ki so že znane, da pa ta industrija, ki služi mastno, kot je že govoril kolega Grims, 200 milijard dolarjev gre,

Hvala za besedo, predsedujoča. Homofobija in transfobija je fobija. Fobija pa je po definiciji iracionalen strah. Torej iracionalen, brez izkustvene in brez racionalne podlage. To, kar predlagatelji danes tukaj demonstrirate, je vaš strah. Strah, ampak problem je, da s tem strahom širite nestrpnost do različnosti in raznolikosti. nestrpnost vodi v sovraštvo, sovraštvo pa vodi v nasilje. Empirično Spodbujanje nestrpnosti, neenakopravnosti in nasilja je prepovedano v 63. členu Ustave in javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je kaznivo po 297. členu Kazenskega zakonika. To smo danes že večkrat slišali. Diskriminacija na osnovi spolne usmerjenosti in spolne identitete je sankcionirana tudi po več drugih zakonih, po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo, celo Zakonu o delovnih razmerjih in drugih. Še to bi povedala, strah je od znotraj votel, od zunaj ga pa nič ni, tako pravi znani slovenski pregovor. Dajmo se malo ravnati po starih modrostih. Dajmo, dajmo biti razumni. Rekli ste, da je vsak slovenski otrok dragocen. Jaz bi rekla, vsak otrok je dragocen, ne glede na to, ali je slovenski ali ne. Ker to diši po rasni teoriji in nacionalizmu. 50 tisoč otrok, ubitih v Palestini, pa ni dragocenih? Pravite, da so stališča, danes tukaj podana s strani koalicije, bila napad na predlagatelja. Kaj pa Mahničeva objava, Žana Mahniča, ki je objavil sliko hudiča, ki šiva mavrično zastavo, ki je simbol LGBT ponosa? To pa ni napad? Sam zlodej šiva mavrično zastavo, to pa ni nestrpnost in širjenje sovraštva? In še to, za konec. Spola seveda nista samo dva in

Predsedujoča, hvala za besedo. Skrajna desnica, običajno v podobi Slovenske demokratske stranke, ima dolgo zgodovino preganjanja vseh, ki v resnici niso oni sami. jim niso všeč ljudje, ki imajo mogoče malo drugačno veroizpoved, pa jim niso všeč ljudje, ki imajo morda malo temnejšo barvo kože, no danes se s to intervencijo v Kazenski zakonik spravljajo pa na istospolne in na transspolne osebe. Natančneje, oni bi v Sloveniji v 21. stoletju vpeljali kar cenzuro, da bi v javnem prostoru vsebine, ki prikazujejo družbeno realnost in družbeno dejstvo, in to je, da je istospolnost, ljubezen med moškim in moškim in žensko in žensko, nekaj normalnega, prepovedali. Prepovedali bi dejstvo, da so nekatere osebe med nami transspolne, in se o tem več v javnem prostoru sploh ne sme govoriti. Za otroke gre, pravijo. Skrbijo jih otroci. Kolikokrat smo to od njih že slišali? kulturnega boja s tovrstnimi akcijami pa je, da si ideologije skrajne desnice podredijo naše dnevne sobe, naše spalnice, naša domovanja, običajno z željo in ob pomoči Rimokatoliške cerkve. Aparat cenzure, ki bi ga želeli zgraditi za izvajanje takega kazenskega zakonika, po katerem se preganja kakršnikoli prikaz istospolnega partnerstva, bi bil gromozanski. Takega aparata ni videla ne prva Juga, ne druga Juga niti Avstro-Ogrska ne. V praksi bi potem izgledalo to tako, da bi se en avtobus šolarjev v sklopu šolskega kurikuluma odpeljal v gledališče s tradicionalno antično upodobitvijo recimo Sofoklejeve Antigone ali pa kakšne Aristofanove komedije, v kateri seveda vse vloge igrajo moški. Bam, policija, tri leta zapora. Ali pa kurenti. V zadnjem času se vedno več žensk in deklet odloča, da bodo na praznovanje pomladi oblekle masko tradicionalnih slovenskih kurentov. Kaj, jih bo ustavila policija, zdaj pa vse pregledati, maske dol, aha, ti si moški, to je v redu, ti si pa ženska v kostumu kurenta, ki je tradicionalno ki je tradicionalno moška maska, tole pa ne bo šlo, gremo lepo v marico, gremo na policijo, čaka vas zapor? Ali pa, bog ne daj, množični fenomen Evrovizija 2002, ko je Slovenija poslala na predstavitev v tujino skupino skupino Sestre. Potem boste kaj, če se danes to zavrti na televiziji, poslali neko armado cenzorjev ljudem pregledovat televizijske zaslone in boste polovili vse televizijce pa še tisto ekipo Eme za nazaj in jih strpali v arest? To pomenijo te vaše določbe in to pomeni ta vaš ognjeviti pregon vseh, ki niso vi sami. Zgovorno je, da ko pravite, da gre za otroke in vas skrbi za otroke, v današnji razpravi ne sodeluje recimo ministrstvo za zdravje ali ministrstvo za izobraževanje, ker bi šlo za kakšno vprašanje socializacije otrok, ali pa recimo ministrstvo za delo zaradi revščine, ki otroke z naskokom najbolj ogroža. Danes tu z nami sedijo predstavniki Ministrstva za pravosodje, ker spreminjate Kazenski zakonik. Vam je popolnoma vseeno za otroke, vi samo želite cenzorje pa pendreke in zapore in z njimi preganjati ljudi, ki vam pač niso všeč. O tem zelo zgovorno priča tudi dejstvo, da ste na strani agresorja, ko je Izrael v procesu pobijanja otrok v Palestini, 50 tisoč teh smrtnih žrtev je. O tem zgovorno priča tudi dejstvo, da mnogo otrok živi v revščini, ampak vi pravite, da so si itak na nek način za to sami krivi oziroma so krivi njihovi starši, ki itak nočejo delati in da je to neka naravna posledica, medtem ko si otroci bogatih staršev kupujejo stanovanja po Ljubljani za milijon evrov, avtomobile za 100 tisoč evrov, o tem pa veselo molčite. Ker v zadnji instanci ste dežurni branik kapitalizma in neenakosti v družbi in za to v resnici gre.

in drugi mednarodni akti, ki so navedeni v obrazložitvi k predlogu sprememb Kazenskega zakonika, v naš pravni red že preneseni. Ta predlog pa ni skladen z načelom zakonitosti, saj bi s to določitvijo vnašal v naš pravni red, v Kazenski zakonik nasprotovanja med različnimi členi, ker so te konvencije že prenesene v ta red. Bi pa poudarila še enkrat, da s predlogom tega člena predlagatelj predlaga tudi, da se z zaporom do treh let kaznuje odgovorni urednik izdajatelja, na primer časopisa, revije ali pa tudi radia, elektronske komunikacije, ki bi objavil in bi nekdo, ki bi bil star do 18. leta starosti, to videl, slike, avdiovizualne vsebine, ki prikazujejo odstopanja od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, in spremembo spola ali homoseksualnost, ter tudi tiskar, izdajatelj takih vsebin na zgoščenki, filmu, DVD in podobno.

Ko gre za otroke, bi pričakoval več resnosti v razpravi, kot je je bilo zdajle dano, predvsem pa, da bi bilo to res brez sovraštva, saj gre za zaščito otrok. Tisto, o čemer še nismo govorili, pa je tudi predmet tega zakona, je pravzaprav zaščita otrok pred plenilstvom. Zakaj je to potrebno in zakaj se nanaša tudi na na medije, sredstva javnega obveščanja, izdajatelje, je lepo prikazano s primerom, ko je eno od znanih slovenskih mladinskih glasil, namenjeno prav majhnim otrokom, objavilo eno zgodbo Lepi striček, kaj ima lepi striček tam z otrokom in da mamica za to ne sme izvedeti in tako naprej. Jaz tega rajši ne bi komentiral. Ampak, gospe in gospodje, pod takimi stvarmi se skrivajo vsebine, ki usmerjajo otroke v napačno smer, in to vsi dobro veste. Zaradi tega je to potrebno prepovedati in zaradi tega je treba omejiti, ker se vsebine, ki so popolnoma ideološke ali pa skrajno škodljive za otroke, danes že kar hoče prikrivati kot umetniška dela ali pa vključevati v, ne vem, šolske programe. In to seveda je namen vlade, zaradi tega ste pa danes tudi vsi skupaj tako agresivni, ko gre za preprosto vprašanje, ki bi moralo pravzaprav biti konsenz. V vsakem normalnem narodu bi to ja bil konsenz, da gre za zaščito otrok. Če hočete zgled, kako bi morali po mojem mnenju ravnati, je lahko to kar tamle sosednja država, kjer se je na referendumu, ki je bil pa zavezujoč, kajti za to rabimo zavezujoč referendum, več kot 80 % državljank in državljanov izreklo za popolno zaščito otrok pred ideologijo spola, pred izsiljevanjem vsake tovrstne ideologije, pred tistim, kar pač lahko vpliva nanj. To v ničemer, še enkrat povem, kar mi predlagamo, ne zajema katerekoli skupine odraslih, ne glede na njihovo usmeritev. In vse ostalo, to, kar ste poskušali podtikati, je pač samo sprenevedanje in poskušanje preusmerjanja pozornosti. Mi govorimo izključno o zaščiti otrok. Odrasli lahko počnejo med sabo, kar hočejo, in delajo in si zaradi mene pošiljajo eden drugemu, karkoli želijo. Tukaj ni nobene omejitve. Tega se sploh ne dotikamo v ničemer. Zato je bilo govoriti o tem, da je to uperjeno proti neki skupini ali pa proti nekim skupinam, samo preusmerjanje pozornosti, zato da ste potem lahko pač šli z neko sovražno agendo proti in računali, da nihče ne bo opazil, za kaj v resnici gre. Prav zaščita otrok bi ja morala biti v narodu, ki ima tako nizko prirast, kot jo ima žal tudi slovenski v tem trenutku, in v celotni Evropi, na prvem mestu. Ampak tukaj je potrebno očitno doseči to, pozitiven civilizacijski premik, o katerem jaz večkrat govorim, da bo potrebno spremeniti celotno zahodno civilizacijo, zlasti pa Evropsko unijo in tudi Slovenijo v tisti smeri, da bo poskrbljeno za dosledno izvedbo tega, kar itak določajo pravni akti, to pa je zaščita družine, zaščita otrok, zaščita materinstva, zaščita očetovstva, zaščita pravih vrednot. Tja je treba preusmeriti denar, ne pa ga trošiti za vse mogoče in nemogoče v tujini in podobne stvari. To je tisto, kar pač je pravo bogastvo Slovenije. Ker Slovenije brez Slovencev ni. Pa to ni nacionalizem, to določa slovenska ustava, če ne veste tega. Kajti slovenska ustava v svojem 3. členu pravi, da je utemeljena slovenska država na neodtujljivi pravici do samoodločbe slovenskega naroda. Se pravi, če ni več slovenskega naroda, tudi slovenske države ne more več biti. Zaradi tega so te stvari, o katerih govorimo, tako pomembne. Ker zajemajo obstoj naše države, obstoj našega naroda, obstoj državljank in državljanov, zajemajo zaščito otrok. In ko govorimo o tem, po mednarodnih aktih, ki sem jih danes, upam, dovolj jasno citiral, je jasno to, da je zaščita otrok najvišja vrednota. Da ko govorimo o katerikoli odločitvi zakonodajne veje oblasti, sodne veje oblasti ali izvršilne veje oblasti, mora biti vedno korist za otroka tisto temeljno vodilo, ki ima prednost pred vsem drugim, tista najvišja vrednota. Tako določajo pravni akti, ki nas zavezujejo, in to smo dolžni vsi dosledno spoštovati. Zato je ta zakon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

Spoštovani, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Zakon o maturi ureja zaključek srednjega splošnega izobraževanja, torej splošno maturo, in srednjega strokovnega izobraževanja, ki se zaključi s poklicno maturo, v delu, ki določa evidence, pa tudi zaključni izpit, s katerim se zaključi šolanje po programih srednjega poklicnega izobraževanja. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o maturi omogočamo vpogled v izpitno dokumentacijo in vlaganje ugovora zoper oceno na izpitu iz splošne mature v digitalnem okolju. Dopolnjujemo določbe o evidencah z osebnimi podatki. In sicer gre pri tem za razširitev evidence z osebnimi podatki, ki jo vodi Državni izpitni center, s podatki o elektronskem naslovu kandidatov za opravljanje splošne mature zaradi omogočanja izvedbe vpogleda in ugovora v digitalnem okolju. In nadalje gre za vzpostavitev podlage za celovitejše evidence o izobraževanju na srednješolski ravni oziroma razširitev evidenc s podatki o izdanih spričevalih o zaključku srednješolskega izobraževanja. Izboljšuje se jasnost določbe 27. člena Zakona in določanje pristojnih organov za odločanje z opredeljenimi roki in merili za opravljanje mature v dveh delih. Ureja se tudi opravljanje mature v dveh delih za športnike, kar je do sedaj urejal Zakon o športu. Delno se posega tudi v 11. člen Zakona o maturi, ki določa sestavo in imenovanje državne komisije za splošno maturo tako, da se v državno komisijo za splošno maturo na predlog gimnazij namesto dveh članov izmed učiteljev imenuje dva člana izmed ravnateljev, kar je bolj smiselno, glede na to, da so ravnatelji tisti, ki opravljajo funkcijo predsednikov šolskih maturitetnih komisij. Ključni razlogi priprave te novele so: večja transparentnost postopka, boljša možnost seznanitve z lastnimi rezultati v procesu zaključevanja mature. Ne posega v vsebinski koncept, temveč samo tehnično izboljšuje postopke. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost in mladino. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici dr. Mirjam Bon Klanjšček. Izvolite. Hvala lepa. Vsi prav lepo pozdravljeni! Odbor za izobraževanje, znanost in mladino je na 10. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o maturi. Gradivo, ki je bilo posredovano odboru v zvezi z obravnavo predloga zakona, je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. K predlogu zakona so bili vloženi amandmaji poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Po uvodni obrazložitvi predloga zakona, ki jo je podala predstavnica predlagatelja, so svoja mnenja predstavili vabljeni na sejo. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da so bile v pisnem mnenju podane pripombe ustavnopravne narave. Torej, nekatere določbe so bile sporne z vidika načela enakosti in pravice do varstva osebnih podatkov, nekaj pa je bilo tudi pravno-sistemskih in nomotehničnih pripomb ter s tem povezanih pripomb, ki so se nanašale na prehodno ureditev, saj so roki za določena opravila v zvezi z maturo v letošnjem letu že pretekli. Dodala je, da so z vloženimi amandmaji pripombe iz pisnega mnenja v veliki meri ustrezno upoštevane. Predstavnica Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino je povedala, da komisija predlog zakona podpira ter da so člani komisije v razpravi podprli prizadevanje za digitalizacijo izobraževalnega procesa na področju izvajanja vpogleda v rezultate maturitetnih izpitov. Pri tem so opozorili, da bi to možnost morali uvesti tudi za ostale srednje šole in poklicne šole. Predlagali so še pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila za vse dijake, da bi lahko do podatkov dostopali kjerkoli. Poudarila je, da se je komisija zavzela, da bi ministrstvo podane pripombe in predloge upoštevalo v nadaljevanju modernizacije zakonodaje na področju izobraževanja in digitalizacijo tudi sistemsko ustrezno razširilo oziroma vpeljalo v celoten izobraževalni proces v čim krajšem možnem času, da se zagotovi enak položaj dijakov. V razpravi so podporo predlaganim spremembam in dopolnitvam Zakona o maturi izrazili poslanke in poslanci tako iz koalicijskih kot tudi iz opozicijskih poslanskih skupin. Članice in člane odbora je ob tem zanimalo, zakaj je med utemeljenimi razlogi za opravljanje mature v dveh delih posebej navedena le udeležba na športnih tekmovanjih, saj se dijaki udeležujejo pomembnih dogodkov in tekmovanj tudi na področju umetnosti, in ali je mogoče, da bi vsi dijaki pridobili kvalificirana digitalna potrdila. Članica odbora je tudi predlagala razmislek o nadaljnji smiselnosti mature in pojasnila, da za vpis na določene fakultete niso dovolj samo naučena znanja in odličen uspeh, ampak tudi druge kompetence, ter predlagala uvedbo sprejemnih izpitov. Opozorjeno je bilo tudi na položaj dijakov z uspešno opravljenim popravnim izpitom še pred spomladanskim rokom mature, ki po veljavni ureditvi lahko pristopijo šele na jesenski rok mature, kar zmanjšuje njihove možnosti vpisa na želeno fakulteto zaradi omejenih vpisnih mest in jih postavlja v neenakovreden položaj. Predstavnica predlagatelja se je odzvala na pomisleke in vprašanja ter pojasnila, da matura predstavlja zaključek srednješolskega izobraževanja, ki je tudi mednarodno primerljiv, zato ga je potrebno ohraniti, ni pa v prvi vrsti merilo za vpis v nadaljnje izobraževanje. Dodala je, da so univerze povsem avtonomne pri določanju vpisnih pogojev. Pojasnila je tudi, da šolski koledar ne dopušča možnosti, da bi dijaki, ki opravijo popravni izpit, opravljali maturo že v spomladanskem roku, če se želi hkrati omogočiti popolno izbiro glede predmetov, iz katerih posameznik opravlja maturo. Razlogi za možnost opravljanja mature v dveh izpitnih rokih pa so opredeljeni splošno in veljajo za vse izjemne okoliščine, o vsakem primeru posebej pa presoja komisija. Tako lahko vsakdo ob ustrezno utemeljeni vlogi pridobi možnost opravljanja mature v dveh delih. Dodala je še, da imajo dijaki v četrtem letniku že sedaj možnost pridobiti kvalificirana digitalna potrdila. Kar organizirajo šole tako, da se povežejo z upravnimi enotami. Odbor je sprejel vse predlagane amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Odbor je soglasno glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila. Hvala lepa. predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima najprej Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo kolegica Iva Dimic. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovane državne sekretarke, kolegice in kolegi! Res je, današnji predlog zakona o maturi prinaša tehnične spremembe, potrebne pa bi bile spremembe vrednotenja znanja, vključno z nacionalnimi preizkusi znanja in maturo v smeri celostnega kompetenčnega modela. Slovenski šolski sistem se mora spremeniti. Cilj ne sme biti polnjenje informacij, ampak uvedba celostnega kompetenčnega modela, ki temelji na pridobivanju znanja, veščin, spretnosti in vrednot. V središče bi moral postaviti učenca, ki mora seveda postati soodgovoren za svoj uspeh in razvoj lastnih kompetenc. Učitelji in starši pa mu bi pri tem stali ob strani in nudili vso potrebno pomoč. Vendar današnji predlog zakona o maturi prinaša pomembno novost v duhu sodobnega časa: poleg fizičnega vpogleda v maturitetne rezultate splošne mature se omogoča tudi elektronski način vpogleda v izpitno dokumentacijo in vlaganje ugovora nanjo. Državna komisija mora o ugovoru odločiti v 60 dneh. Matura se lahko opravlja tudi v dveh delih, seveda iz utemeljenih razlogov, kot so bolezen, poškodba, rojstvo otroka, naravna ali prometna nesreča, smrt družinskih članov, aktivna udeležba na mednarodnem športnem dogodku, evropskem, regionalnem tekmovanju in še nekaterih drugih. Današnja sprememba zakona prinaša tudi spremembo v sestavi državne komisije za splošno maturo, in sicer se bosta namesto dveh učiteljev imenovala dva ravnatelja gimnazij na predlog gimnazij. Novi Sloveniji podpiramo predlog dijaške skupnosti, da bi dijak z uspešno opravljenim popravnim izpitom še pred spomladanskim rokom lahko brez težav, tako kot vsi ostali, pristopil k spomladanskemu roku izpita. Po veljavni ureditvi pa ti pristopijo šele k jesenskemu roku, razlog za to pa je le v sistemsko-tehnični omejitvi. S pristopom k jesenskemu roku se dijakom kljub uspešno opravljenim obveznostim zmanjšuje možnost vpisa na na želeno fakulteto zaradi omejenih vpisnih mest, kar jih postavlja v neenakovreden položaj. Žal pa ta predlog v današnji zakon ni vključen, in kot so pojasnili na ministrstvu, je težava v tehnični izvedbi. V Novi Sloveniji upamo, da se bo z razvojem in nadgradnjo digitalizacije v prihodnje uredilo tudi takšne težave. V Novi Sloveniji podpiramo predlagane spremembe in bomo predlog zakona podprli.

Za maturo radi rečemo, da predstavlja tisti zrelostni izpit, ki ga morajo opraviti vsi tisti dijaki, ki želijo nadaljevati svoje izobraževanje na visokih šolah ali univerzah. Matura ni pomembna samo zato, ker se maturitetni rezultati uporabljajo kot merilo za vpis na univerze. Pomembno je tudi zato, ker od dijakov zahteva sistematičen pristop k učenju in razumevanju učne snovi večjega števila predmetov ter prikaz različnih sposobnosti, ki so ključne za kasnejši uspeh v življenju. Predlagane rešitve v noveli, ki ureja maturo, predstavljajo zgolj tehnične spremembe pravil, saj ne posegajo v samo vsebino ali koncept mature. S tem zakon ne uvaja pravne podlage za vpogled v maturitetne izpite in vlaganje ugovora na ocene v elektronski obliki. Digitalizacija postopka se je že praksi izkazala za koristno in smiselno v času epidemije covida, tako za dijake kot tudi za državni izpitni center, zato je bilo logično, da se takšen postopek uredi tudi na sistemski ravni. Možnost elektronskega vpogleda in vlaganja ugovora bo še posebej koristila tistim dijakom, ki ne živijo v Ljubljani, saj jim od sedaj naprej ne bo več treba prihajati na sedež Državnega izpitnega centra, kar bo prineslo nekatere manjše časovne in stroškovne prihranke za dijake in njihove starše. Tudi za Državni izpitni center bo elektronski vpogled v ocene in podajanje odgovora olajšal organizacijo celotnega postopka in razbremenil nekatere logistične opravke. Tudi v primeru ureditve opravljanja mature v dveh delih in priznavanja opravljene mature za nazaj ob vpisu v nadaljnje izobraževanje ne gre za novo pravico. pravico. Nenazadnje, v zakonu o maturi se ureja pravica do opravljanja mature v dveh delih za športnike, kar je bilo do sedaj urejeno v Zakonu o športu. Socialni demokrati bomo novelo zakona podprli, saj podpiramo nadaljnjo digitalizacijo izobraževalnega procesa tam, kjer je to najbolj smiselno in tudi koristno, ter jasnejšo ureditev pravice do opravljanja mature v dveh delih in priznavanja opravljene mature za nazaj. Hvala.

Spremembe zakona, ki so pred nami, so prej formalne narave, ne toliko vsebinske, gre za posodobitev administrativnih postopkov in več tehničnih posodobitev zakona. Trenutno se kandidat brez statusa dijaka, ki ni vpisan na šolo, na maturo prijavi na Državni izpitni center, ki ga nato razporedi na šolo. Po novem se bo lahko tak kandidat sam prijavil na izpit na šoli, na kateri je bil na izobraževalni program vpisan, ali na šoli, ki je objavljena na seznamu Državnega izpitnega Ureja se postopek uveljavljanja pravice do opravljanja mature v dveh delih, torej kakšni so upravičeni razlogi, kdo o tem odloča in kakšen je postopek, le-ta je bil do sedaj pomanjkljiv. Nova so tudi merila glede razlogov za odobritev opravljanja mature v dveh delih. Kandidatu, ki je iz utemeljenih razlogov en del izpitov opravil v junijskem izpitnem roku, drugi del pa v jesenskem izpitnem roku ali se je prijavil v spomladanskem roku, pa se iz utemeljenih razlogov tega roka ni udeležil, je pa maturo opravil v jesenskem roku, se pri vpisu v visokošolski oziroma višješolski študij upošteva, da je maturo opravil v junijskem izpitnem roku. Uvaja se možnost opravljanja mature v dveh delih za športnike, kar je bilo do sedaj urejeno v Zakonu o športu. Ureja se tudi postopek elektronskega vpogleda v rezultate mature, ker je bila trenutna pravna podlaga pomanjkljiva. V digitalnem okolju se omogoča vpogled v izpitno dokumentacijo in možnost ugovora zoper oceno na izpitu iz splošne mature. V Levici seveda podpiramo izboljšave glede digitalizacije nekaterih postopkov, povezanih s spremljanjem spremljanjem rezultatov mature. Digitalizacija vpogleda v rezultate opravljene mature pomeni hitrejši in enostaven dostop do informacij. Opozorila pa so z raznih strani, da naj bi se digitalizacija postopkov uredila tudi za strokovne in poklicne šole, ne samo za splošne gimnazije, kar bi bilo prav, enake možnosti za vse. Spremembo zakona bomo v Levici podprli. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega Gašper Ovnik. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Matura za slehernega srednješolca predstavlja enega izmed prvih preizkusov zrelosti na življenjski poti. Opravljena splošna matura ob zaključku gimnazijskega programa naznanja pridobitev srednješolske izobrazbe in predstavlja pomemben pogoj za vpis na univerzitetni študij, zato je zagotavljanje enake dostopnosti do izpitnih pol, ne glede na okoliščine, ključnega pomena za spodbujanje enakih izobraževalnih možnosti za vse dijake. Čas covid krize nas je ob negativnih posledicah naučil marsičesa pozitivnega. Imeniten primer tega je bilo stanje pred in po izvedbi maturitetnih izpitov, ki je bilo omogočeno na podlagi obče razširjenega digitalnega okolja. Naj vas spomnim. V času covid krize so lahko dijaki zaradi preventivnih razlogov dostopali do svojih izpitnih pol prek spleta. Izkazalo se je, da je ta praksa zanesljiva in rešuje marsikatere logistične, časovne in stroškovne težave, s katerimi se spopada tako sleherni kandidat kot tudi državni izpitni center. Predlog zakona bi torej predstavljal izhod iz teh zagat z ureditvijo sistema elektronskega vpogleda in boljše seznanitve z lastnimi rezultati, kar bi med drugim zagotavljalo večjo transparentnost postopka vpogleda. Hkrati pa bo zakon dopolnil merila glede utemeljenosti razlogov za odobritev opravljanja mature v dveh delih za kandidate, ki imajo upravičene razloge za tako prilagojeno upravljanje, in za vrhunske športnike, kar je bilo sedaj urejeno v Zakonu o športu. Prav tako se z novelo pripravlja in s prakso usklajuje tudi zakonska določba glede sestave državne komisije za splošno maturo, in sicer tako, da bosta za člana komisije namesto dveh učiteljev z gimnazij imenovana ravnatelja. V Poslanski skupini Svoboda pozdravljamo prizadevanja pristojnega ministrstva za digitalizacijo izobraževalnega procesa na področju izvajanja vpogleda v rezultate maturitetnih izpitov. Hkrati se strinjamo s pripombo komisije Državnega sveta, da bi digitalizacijo vpogleda v izpitno dokumentacijo in vlaganje ugovora zoper ocene na izpitu iz mature morali uvesti tudi za ostale srednje šole in poklicne šole oziroma k temu pristopiti sistemsko v smislu možnosti za vse dijake, ki opravljajo maturo. Na ta način bo vsakemu dijaku na podlagi načela pravičnosti in enakih možnosti omogočeno, da uresničuje svoje akademske želje in razumno prispeva k družbi.

V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo nove zakonske rešitve iz zakona o maturi skrbno pretehtali, prisluhnili smo tudi željam Dijaške organizacije Slovenije ter se seznanili s težavami dijakov ob opravljanju mature. Zavedamo se, da je srednja izobrazba in z njo matura po zaključeni sekundarni izobrazbi izjemnega pomena in je osnova za tako imenovano družbo znanja in učečo se družbo. Prav tako nam je vsem znano, da je prilagodljivost posameznika osnova za to, da lahko ob zaposlitvi postane dodana vrednost družbe. Prav tako nam je znan pomen digitalizacije vseh procesov in sistemov, brez katere bomo oziroma bi capljali na repu v Evropski uniji. Poglavitne rešitve zakona so torej omogočanje vpogleda v izpitno dokumentacijo in vlaganje ugovora zoper oceno na izpitu iz splošne mature v digitalnem okolju, do sedaj na sedežu republiškega izpitnega centra, in s tem povezana dopolnitev določb o evidencah z osebnimi podatki. Nadalje dopolnitev meril, po katerih se ugotavlja utemeljenost razlogov za odobritev opravljene mature v dveh delih, ki pa se jih upošteva tudi pri odločanju o priznavanju opravljene mature v prvem izpitnem roku. Natančno so posamezni primeri, konkretna stanja, ki so pogoj za opravljanje mature v dveh delih, navedeni v 27. členu in so denimo bolezen, rojstvo otroka, smrt v družini in tako dalje. Predmet ureditve je tudi opravljanje mature v dveh delih za športnike, kar je do sedaj bilo urejeno v Zakonu o športu. Zato torej spremembe smatramo kot dobrodošle in menimo, da bodo pozitivno vplivale na končni cilj, ki bi moral biti, da vsak vpisani v srednje izobraževanje, naj bo to gimnazija ali poklicna šola, le-to zaključi s potrditvijo, torej z uspešno opravljeno maturo. Veseli nas tudi, da je ministrstvo prepoznalo težave in jih rešuje, vsi pa vemo, da imate oziroma imamo še veliko dela. Namreč, podatki kažejo, da tisti dijaki, ki ne opravijo mature v enem letu po zaključenem pouku oziroma predavanjih, običajno tudi nikoli ne opravijo mature, kar ni v redu. Kje pa se torej pojavljajo tudi vrzeli oziroma tako imenovani pomisleki naše poslanske skupine? Nekatere univerze so ob prvem spoznavanju bivših dijakov zelo razočarane nad znanji svojih študentov, gre za slabo bralno pismenost, gre za slabo funkcionalno pismenost. Ko povprašajo oziroma preverijo, kakšen je bil uspeh sedanjega študenta še kot dijaka na maturitetnem izpitu, pa ne morejo verjeti, same štirice in petice. Logično je, da to ne gre skupaj. Poraja se torej vprašanje, ali republiški izpitni center morda popušča pri kriterijih, kot se tudi v zadnjem času nekako pojavljajo sumi, ali pa ali pa mogoče celo preprosto malo polepšuje, po domače se reče frizira podatke o maturitetnih izpitih, da bi nekako opravičeval svoj obstoj. Slovenci smo sicer nadpovprečno dobro izobraženi po doseganju stopnje izobrazbe, nismo pa nekako tako zelo inovativni, in seveda tudi to nekako ne sovpada, da bi imeli odličen izobraževalni sistem. V Slovenski demokratski stranki smo za vsako spremembo, da bomo še boljši, saj je izobrazba temelj uspešne družbe, zaradi tega bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o maturi podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. Najprej dajem v razpravo o 4. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zatorej zaključujem razpravo. V razpravo sedaj dajem 5. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato tudi tu zaključujem razpravo. Sedaj dajem v razpravo 6. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati?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

vendar za dopolnilno obrazložitev žal predstavnika Vlade še ni, zato prehajamo naprej. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici dr. Vidi Čadonič Špelič. Izvolite. predsedujoča, kolegice in kolegi, dober dan! Hvala za besedo. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 13. seji 4. aprila letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarni skupnosti, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 76. seji sklenil, da se Predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Pri delu odbora so sodelovali predstavniki Vlade, torej Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kot predlagateljice, predstavnica Zakonodajno-pravne službe, predstavnik Državnega sveta in predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice. Predstavnica predlagatelja je v uvodni dopolnilni obrazložitvi izpostavila, da 13. aprila poteče rok za neodplačni prenos lastništva države na ostale člane agrarne skupnosti, zato Vlada predlaga, da se rok za registracijo agrarnih skupnosti podaljša s pet na osem let, rok za prenos lastništva države na ostale člane pa za pet let. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da je ZPS predlog zakona preučila z vidika svojih poslovniških določil in v pisnem mnenju opozorila, da se bo rok, za katerega je v predlogu zakona predlagano podaljšanje, zaradi poteka zakonodajnega postopka do uveljavitve tega predloga zakona že iztekel, zato podaljšanje ni več mogoče, rešitev pa vidi v predlaganih amandmajih, ki jih je ocenila za ustrezne. Predstavnik Državnega sveta je povzel mnenje Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter izpostavil zlasti, da niti država niti občine niso naravni člani agrarnih skupnosti, zato bi bilo smiselno, da veljajo tudi za občine enaka pravila kot za državo. Predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice je izrazil zadovoljstvo s predlogom zakona ter strinjanje s predlaganimi rešitvami. V nadaljevanju pa je izpostavil potrebo po spremembi oziroma dopolnitvi zakona tudi z [vidika] jasnosti davčne davčne ureditve prenosa deleža z države oziroma občine na agrarno skupnost, na pristojnosti predsednika agrarne skupnosti v davčnih postopkih ter po finančni razbremenitvi agrarnih skupnosti z vidika pridobivanja potrdil o namenski rabi parcel. V razpravi sta člana odbora iz vrst Poslanske skupine Svoboda predlogu zakona izrazila podporo, pri tem pa izpostavila namen in preteklo ureditev agrarnih skupnosti ter pritrdila predlogom predstavnika Kmetijsko gozdarske zbornice. Član odbora iz vrst Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke pa je predlagatelju očital zlasti pomanjkanje razlogov za podaljšanje rokov ter napovedal, da predloga zakona v Poslanski skupini SDS ne bodo podprli. Predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na pomisleke, izpostavljene v razpravi, podal ustrezna pojasnila. Odbor je sprejel amandmaje Poslanske skupine Svoboda k 2. členu ter k naslovu oziroma amandma za novi 2.a člen. Odbor je nato v skladu s 128. členom Poslovnika glasoval o vseh členih predlogov zakona in jih tudi sprejel. Torej, sprejel je amandmaje in na koncu tudi zakon. Na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerem so vključeni sprejeti amandmaji.

Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi! Že od leta 2015 se s sprejetim Zakonom o agrarni skupnosti, ki je določil posebna pravila glede dedovanja premoženja člana agrarne skupnosti, tako imenovano pravilo enega dediča in pravila glede organiziranosti agrarnih skupnosti, ureja upravljanje premoženja in gospodarjenja z njim. Leta 2022 pa je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarni skupnosti, ki je omogočil neodplačan prenos solastništva nepremičnin države in občin na člane agrarnih skupnosti. zadnjo spremembo omenjenega Zakona o agrarni skupnosti se Socialni demokrati že takrat nismo strinjali, saj je bil zakon spremenjen na hitro, pred prihajajočimi volitvami pod takratno vlado in ni bil dobro zastavljen. Nepremišljeno je bilo, da se deleži lastništva države ter občine v agrarni skupnosti prenesejo na že obstoječe člane agrarnih skupnosti, saj bi se na ta način njihova lastnina pravzaprav še povečala, medtem ko sta država in občina svoje deleže pridobili na račun preminulih družin ali tistih, ki enostavno niso bili pravočasno zraven ob ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ali se jih je ob napačni interpretaciji zakona iz leta 1994 izključilo iz upravljanja do članstva. Morda bi se morala vzpostaviti možnost, da se delež vrne potomcem tistih, ki jim dejansko pripada in so bili spregledani ob nastajanju članstva, ali omogoči vzpostavitev agrarnih skupnosti tam, kjer se leta 1994 niso. Noveliranje zakona predlaga, da se Republika Slovenija izloči iz članstva agrarne skupnosti kot njen naravni člen, zato je predviden dvoletni rok za izvedbo neodplačnega prenosa deleža države na člane agrarne skupnosti, ki je potekel aprila letos. Zaradi upravnih ovir pri delovanju agrarne skupnosti se predlaga podaljšanje roka za neodplačni prenos deleža države na njihove člane. spreminjanjem lastninskih odnosov bi morali ravnati bolj previdno in premišljeno, zato se bomo poslanke in poslanci Socialnih demokratov pri predlogu zakona, ki predlaga podaljšanje roka za neodplačni prenos deleža države na člane agrarne skupnosti, vzdržali. Hvala.

Z zakonom, ki je pred nami, se podaljšuje rok za registracijo agrarnih skupnosti, ki jim po vojni ni bilo odvzeto premoženje, in za neodplačni prenos lastniškega deleža države na člane člane agrarne skupnosti, in sicer z aprila 2024 na april 2027. Za Levico je sporen predvsem ta drugi del. Po naravi je bilo premoženje agrarnih skupnosti od nekdaj družbena lastnina, pa ne samo v socializmu. Kolektivni značaj te lastnine sega vse v čas srednjega veka. Kljub temu da je bila v 19. stoletju po zemljiški obvezi večina zemlje razdeljena med kmete, veleposestnike in tako dalje, se je kolektivna oblika lastništva nad zemljo ohranjala. Po letu 1945 je premoženje agrarnih skupnosti postalo družbena lastnina, leta 1994 pa se je ta družbena lastnina na podlagi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti zopet vrnila agrarnim skupnostim. V večini primerov se je to premoženje vrnilo v obliki solastniškega deleža, torej solastnina, pa tudi kot skupna lastnina neposredno članom agrarnih skupnosti. Od leta 1994 naprej v bistvu teče zelo počasen proces privatizacije agrarnih skupnosti. Kolektivna last je v današnjem globaliziranem kapitalizmu anahronizem. Upravljanje z njo je nemogoče znotraj pravnega okvira, ki ga porajajo današnji produkcijski odnosi in v katerem je edina oblika lastnine zasebna lastnina. Sistem te anomalije se danes ne more preprosto pripisati socialistični kolektivizaciji in vse skupaj privatizirati tako kot ostalo nekdanje družbeno premoženje. Zato se vedno znova išče načine, kako bi se to problematiko primerno uredilo, medtem ko se prav s tem urejanjem kolektivni značaj agrarnih skupnosti počasi ukinja in vodi v privatizacijo njihovega premoženja. Leta 2015 je bil sprejet Zakon o agrarnih skupnostih. Problem je, da so agrarne skupnosti v bistvu postale neke vrste delniške družbe. Leta 2022 pa je bil zakonu z novelo dodan 43. člen, ki je ta prenos omogočal in čemur smo takrat v Levici nasprotovali. Občinski in državni deleži v agrarnih skupnostih so še zadnji ostanek premoženja agrarnih skupnosti, ki je de facto še vedno kolektivno. Neodplačen odnos državnih in občinskih deležev v korist posameznih fizičnih ali pravnih oseb pomeni brezplačno privatizacijo. Ti člani bodo po določbah zakona o agrarnih skupnostih to premoženje lahko prodali še kot agrarna skupnost, lahko pa se bodo tudi preoblikovali v pravno osebo in to premoženje prodali popolnoma brez omejitev. V Levici smo nasprotovali možnosti prenosa deležev države, zato danes nasprotujemo podaljšanju roka za prenose teh deležev. Glasovali bomo proti predlogu zakona. Hvala. Gospod Uroš Brežan bo predstavil stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvoli. Hvala, predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi! Zadnja novela Zakona o agrarnih skupnostih je bila sprejeta v času predhodne vlade in je omogočila neodplačen prenos solastniškega deleža države in občin na člane agrarne skupnosti, če to izglasuje občni zbor z večino. Ta določba je imela rok za izvedbo dve leti in je potekla 12. aprila letos. Ta ista novela zakona je določila tudi petletni rok za registracijo agrarnih skupnosti skladno z Zakonom o agrarnih skupnostih. V okviru usklajevanj so potrebo po podaljšanju roka za neodplačen prenos deleža Republike Slovenije na člane agrarnih skupnosti izrazili tako predstavniki Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti kot predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice. Z novelo zakona, ki je danes pred nami, se možnost prenosa na podlagi večine glasov članov agrarne skupnosti podaljšuje za tri leta, torej do leta 2027, hkrati pa se do leta 2030 podaljšuje tudi možnost registracije agrarnih skupnosti skladno z zakonom. Ravno zaradi dolgotrajnih postopkov delovanja je vpis v register zelo otežen in dolgotrajen, kar lahko pomeni, da se določene agrarne skupnosti ne bodo mogle vpisati v register. Za Poslansko skupino Svoboda so agrarne skupnosti izjemno pomemben del slovenskega podeželja z dolgo tradicijo skupnostnega upravljanja kmetijskih in gozdnih površin na trajnosten in okoljsko vzdržen način. Agrarne skupnosti so tudi mnogokrat garant ohranjanja ravnotežja med izkoriščanjem in varovanjem okolja, hkrati pa ohranjajo vrednote, kot sta sodelovanje v skupnosti in solidarnost. Če želimo agrarne skupnosti ohraniti, bo potrebno zakonodajo na tem področju še naprej prilagajati novim izzivom. Prvo področje, ki ga v tem smislu vidimo, je davčno, ki v tem trenutku pretirano administrativno obremenjuje člane agrarnih skupnosti in tudi administracijo. Drugo pa potencialna neoperativnost agrarnih skupnosti, ki lahko znatno otežuje izvajanje pomembnih javnih infrastrukturnih projektov. Agrarne skupnosti niso zgolj koncept preteklosti, ampak tudi prihodnosti, predvsem z vidika energetske in prehranske samooskrbe in tudi tako imenovanih pametnih vasi. V Poslanski skupini Svoboda bomo Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih podprli. Gospod Tomaž Lisec bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Hvala za besedo. Spoštovani podpredsednik, spoštovana državna sekretarka s kolegom, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Kot je bilo danes že večkrat rečeno, smo imeli v zadnjih 10 letih dve noveli Zakona o agrarni skupnosti. Najprej tisto iz leta 2015, ki je uredila posebni način upravljanja s premoženjem članov agrarne skupnosti, in leta 2022, ko smo po štirih letih neposluha države oziroma resornega ministrstva le končno sprejeli novelo Zakona o agrarni skupnosti, ki je omogočala neodplačni prenos solastništva nepremičnin države in občin na člane agrarnih skupnosti. Skratka, štiri leta se ni naredilo nič. V času predsedovanja Svetu EU in v času korone se je zakon po kar nekajmesečnih usklajevanjih znotraj uradnikov na ministrstvu, predvsem pa s samimi deležniki na terenu, torej s predstavniki agrarnih skupnosti, končno uredil. Predvsem nas v Poslanski skupini SDS veseli, da imajo agrarne skupnosti, ki predstavlja nekako slabe 4 % celotne površine Republike Slovenije, interes, da se njihov status in njihove zadeve od premoženja, dedovanja pa tudi do same vsebine zelo korektno in konkretno uredijo. Problem pa je vedno, ko vmes poseže država. Zakaj gre pri tej noveli zakona? Za dve zadevi. V 13. členu je določen rok za vpis agrarnih skupnosti v register agrarnih skupnosti, ta rok pa poteče 13. aprila leta 2027. Ta vlada, ta država je skoraj za tri leta, namesto da bi delala, naredila – kaj? Ta rok iz leta 2027 premaknila na leto 2030. V poslanski skupini še enkrat menimo, da je bila ta določba člena iz leta 2022 zelo domišljena, predvsem pa tudi usklajena, kajti za registracijo je bilo potrebno zagotoviti vsaj 50-odstotno strinjanje članov agrarne skupnosti. Ne dve tretjini, ne tri četrtine, ampak 50-odstotno strinjanje članov, ker se tudi v Poslanski skupini SDS zavedamo oziroma smo se v prejšnjem mandatu zavedali, da ostajajo še vedno problemi glede denacionalizacije, privatizacije, urejanja parcel et cetera, et cetera. Ampak še enkrat, namesto da bi uradniki na ministrstvu naredili svoj posel, so predlagali novelo zakona, kjer rok za ureditev vpisa agrarnih skupnosti v register agrarnih skupnosti, še enkrat ponavljam, podaljšujejo z leta 2027 na leto 2030. Nesprejemljivo. Skratka, še pet let se bo vlekla agonija, namesto da bi uradniki skupaj s člani agrarnih skupnosti poskrbeli, da bi se ta zadeva do 13. aprila 2027 rešila. Še več. Da država očitno nima ali mehanizma ali pa ljudi ali pa ima nesposobne uradnike, gre še naprej. Rok za izvedbo neodplačnega prenosa solastništva s strani države na agrarne skupnosti poteče 13. aprila 2024. Skratka, v prejšnjem mandatu smo se zavezali, da bomo v roku dveh let neodplačno prenesli vse na agrarne skupnosti, ampak ena vlada je padla, druga je prišla, uradniki plešejo, nič pa se na tem področju ni storilo. Namesto da bi uradniki in ta vlada kaj naredili, so naredili podobno, kot pri prejšnji rešitvi – rok so prestavili s 13. aprila 2024 na 13. april leta 2027. Skratka, kaj nam pomaga, če pridejo takšne ali drugačne vlade, imamo uradnike, ki svojega zakonsko določenega dela ne uredijo. tukaj govorimo o agrarni skupnosti – na terenu ostajajo, in če bo ta tempo šel naprej, nas je strah, da bo ta vlada tam aprila 2026, kakšen mesec pred volitvami, prinesla zakon, ko bo oba roka še prestavila za kakšni dve, tri ali pet let, ker nekdo ni naredil svojega dela. V Poslanski skupini SDS bomo proti noveli tega zakona, ker ne podpiramo zavlačevanja razumsko urejenih rokov, ne podpiramo lenobe države in ne podpiramo tega, da uradniki ne spoštujejo zakonov, ki jim jih politika zada. Še enkrat, roki so bili razumsko zastavljeni, ampak nekdo jih ni znal, ni hotel ali pa ni zmogel uresničiti.

državna sekretarka s sodelavcem, predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, lepo pozdravljeni! Agrarna skupnost je lastniška skupnost fizičnih oziroma pravnih oseb, katere člani so vpisani v Zemljiško knjigo kot solastniki ali skupni lastniki nepremičnega premoženja. Zanjo velja, da ni pravna oseba, ima pa procesno sposobnost biti stranka v sodnih, upravnih in drugih postopkih pred državnimi organi ali nosilci javnih pooblastil, razen v davčnih postopkih. Agrarna skupnost oziroma agrarne skupnosti, ki so bile ustanovljene na podlagi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic, se lahko preoblikujejo po Zakonu o agrarnih skupnostih in vpišejo v register skupnosti, ki ga vodijo na ministrstvu. Agrarna skupnost je tako prepoznana kot pomembna skupnost na podeželju, ki zagotavlja upravljanje premoženja članov te skupnosti in razpolaganje z njim, trajno gospodarjenje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, skupno uresničevanje interesov prebivalcev na podeželju, ohranjanje poseljenosti in običajev na podeželju ter razvoj podeželja. Predlog zakona, ki je pred nami, predvideva podaljšanje roka za registracijo agrarnih skupnosti ter za neodplačni prenos deleža države na člane teh skupnosti. Rok za vpis agrarnih skupnosti v register skupnosti se v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarni skupnosti izteče oziroma se je iztekel 13. aprila letos, pri čemer je treba zagotoviti vsaj 50-odstotno strinjanje članov skupnosti, kar pa je zaradi težav pri zagotavljanju sklepčnosti na občnem zboru včasih težko doseči. S predlogom zakona se zato predlaga podaljšanje roka za registracijo agrarnih skupnosti za tri leta oziroma do 13. aprila 2030. Predlaga se tudi podaljšanje roka za neodplačni prenos deleža države na člane agrarnih skupnosti do 13. aprila 2027, saj se je, kot sem že prej rekla, rok iztekel 13. aprila. V Novi Sloveniji bi si seveda želeli, da bi Vlada pravočasno prišla s predlogom sprememb zakona, saj je bilo na koncu treba člen zakona v koaliciji amandmirati, da smo prehiteli 13. april, vendar bomo v Novi Sloveniji ta zakon vseeno podprli. Pogovorili smo se s kmeti, pogovorili smo se z Združenjem predstavnikov agrarnih skupnosti, podpirajo ga navsezadnje tudi na Kmetijsko gozdarski zbornici, zato bomo sledili željam članov agrarne skupnosti in ta zakon podprli v upanju, da bo prinesel nekaj pozitivnega slovenskim kmetom, predvsem pa slovenskemu podeželju. Hvala lepa.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici mag. Tini Seršen, državni sekretarki na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Izvolite. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke! Prenovljen Energetski zakon je šesti zakon v procesu celovite in globoke prenove energetske zakonodaje, ki teče že od leta 2018. Zakon ureja zelo različna področja, gre za kompleksne vsebine. Zakon vsebuje tisoč 277 odstavkov, a v Državnem zboru se je skozi zakonodajno obravnavo zadnje štiri mesece razprava osredotočila predvsem na en sam odstavek, oziroma če k temu prištejem še plinska dva, je bilo več mesecev govora predvsem o treh odstavkih od tisoč odstavkov. Včasih gledamo v drevo, pa ne vidimo gozda. Spoštovani poslanci, danes ne pričakujem sprejetja nobenega od vloženih amandmajev, zato verjamem, da bomo v skladu s 139. členom Poslovnika danes ta gozd vendarle ugledali, zakon sprejeli in znali ljudem predstaviti dolgoročne pozitivne rešitve, ki jih zakon prinaša. V nadaljevanju se želim na kratko opredeliti do vloženih amandmajev s strani opozicije. Podaljševanje veljavnosti LEK-ov z vidika predlagatelja zakona ni sprejemljivo, saj v osnovi zakon prinaša njihovo poenostavljeno pripravo, digitaliziran pristop in bolj vitalno urejene vsebine. Administrativno se zadeve poenostavlja, ne obratno. Prav tako je pomembno prepoznati, da živimo v izjemno dinamičnem obdobju, kar se energetike tiče, in če se od vlade včasih pričakuje ukrepanje dobesedno čez noč in se mora soočati s kritikami, da v letu pa pol ni dosegla čudežev, verjamem, da je sedem let dovolj časa, da se občina prilagodi nekim globalnim trendom in spremembam v prostoru in času. Navsezadnje gre tudi za to, da občine po ustavi nosijo določene politične odgovornosti in politične pristojnosti in te morajo biti izpolnjene, saj ljudje to od nosilcev političnih funkcij pričakujejo. Politično nesprejemljivo je tudi črtanje določb, ki so ključne za naslavljanje energetske revščine ali za reševanje drugih omejitev, kot je na primer priključevanje na omrežje. In to je osnovna ideja, zakaj ne bi občina v LEK predvidela načrta za vzpostavitev vsaj ene energetske skupnosti na svojem območju. Verjamem, da želimo ljudem pomagati pri pravičnem prehodu, ne jim le-tega oteževati. Predlog, da se omogoči vgradnja kotlov, ki je pripravljen na obratovanje z obnovljivimi plini in vodikom, pa je pravzaprav le dimna zavesa. Takšen amandma bi še naprej omogočal vgradnjo navadnih plinskih kotlov. Vsak kotel, ki obratuje na zemeljski plin, lahko obratuje tudi na biometan, a obnovljivih plinov v omrežju ni in jih še dolgo ne bo oziroma še dolgo ne bodo prevladujočega deleža, kotlov za ogrevanje na vodik pa sploh ni. Amandma bi torej pomenil neizpolnitev zavez, ki so bile dane, izgubo nepovratnih sredstev EU iz Načrta za okrevanje in odpornost in vsebinski odstop od zastavljenega cilja. Zakaj vlada vztraja na omejevanju rabe zemeljskega plina pri ogrevanju novih stavb, je bilo v Državnem zboru že večkrat predstavljeno in argumentirano, k temu pa naj dodam še uradno stališče Podnebnega sveta, neodvisnega znanstvenega posvetovalnega telesa, ki je prejšnji teden zavzel jasno stališče v podporo vladnim predlogom. Naj povzamem argumente: zemeljski plin je fosilno gorivo, ki poganja podnebne spremembe; Slovenija je geostrateško izpostavljena zaradi uvoza tega vira; zemeljski plin je že zdaj dražji kot obnovljive alternative, v prihodnje bo pa še bolj. Poudarjam, kot je bilo že večkrat od začetka obravnave tega zakona izpostavljeno, Vlada je to predlagala zato, ker želi zaščititi ljudi. Spoštovani poslanci, upam, da boste zakon podprli v čim večjem številu, in se veselim današnjega sprejetja. Hvala.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 Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval Predlog energetskega zakona, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Predstavnica predlagatelja je v uvodni obrazložitvi poudarila, da so bistvene rešitve v predlogu zakona digitalizacija in poenostavitev dodeljevanja subvencij Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ali centra za podpore, vzpostavitev pravne podlage ter poenostavitev postopkov za črpanje dela iz Sklada za pravični prehod, vzpostavitev komplementarnega financiranja projektov za zeleni prehod, prenovitev koncepta načrtovanja razogljičenja na lokalni ravni ter uvedba pravne podlage za začasno kontrolo cen elektrike, plina in toplote v primeru večjih nihanj na trgu. Poudarila je, da je bila v okviru javne razprave največkrat izpostavljena določba, ki ureja prednostno rabo virov energije in energentov, posledica teh pomislekov pa je vložen amandma na umik določbe, ki omejuje rabo trdih in tekočih goriv v novogradnjah v strnjenih naseljih, pri čemer je poudarila, da predlog zakona že v osnovi v ničemer ne posega v obstoječe kurilne naprave ali v obstoječe pravice. Predlog zakona med drugim sistemsko ureja tudi pravico, s katero nudi odjemalcem zemeljskega plina možnost, da se ti ne priključijo na sistem za distribucijo zemeljskega plina, če dokazujejo, da se bodo ogrevali na obnovljive vire energije. Predlog zakona izpolnjuje tudi vizijo zelenega prehoda in popolnega razogljičenja, kamor sodi tudi popolna opustitev rabe zemeljskega plina za ogrevanje stavb. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je poudaril, da komisija predlog zakona podpira, in posebej izpostavil, da komisija soglaša z umikom sprva predvidene prepovedi vgradnje kurilnih naprav na lesno biomaso kot primarnega vira ogrevanja. Komisija med drugim meni še, da se lahko z uporabo novih kurilnih naprav na lesno biomaso z visokim izkoristkom ter izvajanjem monitoringa zagotovi okolju prijaznejši način ogrevanja. V daljši razpravi je bila s strani opozicijskih poslancev med drugim izpostavljena pozitivna ocena glede umika določbe, ki omejuje rabo trdih in tekočih goriv v novogradnjah v strnjenih naseljih, saj je ta med državljani, ki stanovanjske stavbe ogrevajo s temi energenti, zlasti z lesom, povzročila precejšnja razburjenja in skrbi. Ob tem so v zvezi z nekaterimi drugimi predlaganimi določbami v predlogu zakona izpostavili več pomislekov. Ti so se zlasti nanašali na omejitve uporabe plina, vprašanja glede zagotavljanja virov električne energije ter posledično stroškov, ki bi v prihodnjih letih lahko bremenili gospodarstvo in gospodinjstva. Poudarili so, da številne razvite evropske države stremijo k zmanjšanju ogljičnega odtisa, vendar področje prepovedi vgradnje kotlov na utekočinjen naftni plin v nove stanovanjske stavbe urejajo manj rigidno. Menili so, da bi se moral zeleni prehod uravnavati glede na stanje gospodarstva in prebivalstva, saj obstaja še vedno preveč nerazrešenih pomislekov in vprašanj brez ustreznih rešitev. Koalicijski poslanci pa so izpostavili nujnost in pravočasno sprejemanje ustreznih ukrepov za dosego sprejete podnebne strategije, ki opredeljuje, da bo Slovenija leta 2050 podnebno nevtralna družba. Izrazili so strinjanje s predlaganimi rešitvami, zlasti na področju zemeljskega plina, ter dolžnost države, da določi ustrezen normativni okvir, saj bodo lahko podjetja v skladu s tem začela izvajati primerne ukrepe. Med drugim so še izpostavili neresničnost navedb, da se s predlaganimi spremembami v obstoječih stanovanjskih stavbah ogrevanje na zemeljski plin in lesno biomaso močno omejuje. Poudarili so tudi, da iz Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta izhaja cilj, vezan na energetsko neodvisnost, in sicer so predvideni ukrepi, ki sledijo temu, da bo Slovenija na tem področju čez nekaj let popolnoma samozadostna. Ob tem so pozdravili pobudo za predstavitev ukrepov Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta pristojnemu Vlada. Predlog zakona Ker je Državni zbor na 16. in na 18. seji že opravil splošno razpravo o predlogu zakona, predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna. Zato prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 22. 4. 2024. V razpravo dajem 21. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Vidim, da je želja po razpravi. Odpiram prijavo.

Lahko rečem, končno je energetski zakon v drugi obravnavi v Državnem zboru, izboljšan z amandmaji, ki smo jih vložili na matičnem delovnem teles, upoštevano je mnenje Zakonodajno-pravne službe, upoštevane so pripombe javnosti. Iz zakona je izvzet vsak dvom, ki bi lahko na ta zakon metal slabo luč in predvsem bil, kar smo v teh skoraj 40 urah, ko smo energetski zakon po različnih postopkih v proceduri Državnega zbora, tudi na tematskih sejah, obravnavali, [razlog, da bi] postal ta zakon žal polje za številne manipulacije, zlorabe in zavajanje, česar smo bili deležni deležni v teh mesecih. Veliko dela je bilo narejenega do te faze, v kateri smo danes. Predvsem je veliko dela opravil predlagatelj, Vlada oziroma resorno ministrstvo, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Ta zakon torej ni samo ta legendarni 22. člen, ki je danes seveda spremenjen, zakon ima 187 dobrih modernih določb na področju energetske politike. Dobrih določb, tudi takšnih določb, ki dajejo pravno podlago za razvoj distribucijskega omrežja, za spodbude prebivalstvu in gospodarstvu. Omogoča pospešek na področju digitalizacije, da bodo subvencije subvencije prebivalkam in prebivalcem lahko dodeljene v krajšem času, na bolj enostaven način, bolj fleksibilno, hitro, torej da ne bo marsikdo pri nas rekel, postopki so prezamudni, in enostavno ne podal niti vloge za to, da bi sredstva, ki predvsem zagotavljajo zeleni prehod, prejel. Pa je škoda, ker sredstev na tem področju je precej. V Sloveniji moramo zaradi elektrifikacije mnogih sektorjev, porabnikov energije, predvsem promet, energija, in priključevanja razpršenih proizvodnih virov okrepiti naložbe v omrežja, o čemer že dolgo govorimo. To je dejansko nujno in brez tega si je prihodnost, ki bo še bolj elektrificirana in seveda s tem želeno zelena, težko predstavljati. Slišali smo že, da je ta vlada v letu 2023 k sreči že obrnila trend navzgor in po dolgem času so investicije v distribucijsko omrežje spet v teku, kar se tiče ponovnih vlaganj v elektroenergetsko omrežje, in to je res spodbudno. Kaj je bilo v preteklosti, je zdaj težko komentirati in je brez zveze, ker je potrebno iti naprej. Samo spodbudno lahko ugotavljamo, da je vse več investicij namenjenih za ta način. Povečano investiranje in investicijske možnosti pa se odvijajo oziroma se bo nadaljevalo tudi v letu 2024. Energetski zakon pa je začela pripravljati že prejšnja vlada, ki se je ravno tako zavedala, kot se naša vlada zaveda, pomembnosti sprejetja novega energetskega zakona, sodobnejšega, modernejšega. Naša vlada je pri tem dodatno naslovila še vse težave, ki smo jim bili priča v času energetske krize, krize, ki se je odvila v letu 2022, pa je posledice čutiti še dalje. Energetski zakon tako naslavlja energetsko politiko. Tako se je zakon tudi najprej imenoval, v ospredje pa postavlja ukrepe, mehanizme in strategije, ki zagotavljajo tudi večjo energetsko učinkovitost in samo varčnost pri porabi energije. Kajti to sta tudi dva elementa, ki lahko s pravilnimi ukrepi močno olajšata onesnaženost okolja in podnebja. Ne glede na to, da so sedaj drva v celoti, brez dvoma izvzeta iz 22. člena, je pomembno, da se zavedamo emisij, ki lahko otežujejo oziroma ki lahko slabo vplivajo na okolje, zato bo Vlada, da ne zanemari segmenta zdravja in življenja ljudi, te stvari naslavljala drugače – s finančnimi spodbudami za zamenjavo starih, iztrošenih peči, ki jih je seveda na našem področju še veliko. Morda zdaj še k zemeljskemu plinu. Kar se tiče same prepovedi oziroma omejitve rabe zemeljskega plina za ogrevanje, je tudi bilo izrečenih precej zavajanj. Veljala bo torej zgolj omejitev podeljevanja novih koncesij za graditev plinskega omrežja in prepoved gradnje plinskih kotlov v novogradnje. Podobno, kot je minister NSi v prejšnji vladi uvedel prepoved uporabe kotlov za lahko kurilno olje, nič drugače, na takšen način, ker je pač to potrebno in brez tega zelenega prehoda in brezogljične družbe do leta 2050 ne bo mogoče zagotoviti. Vztrajali bomo torej pri določilih glede zemeljskega plina, glavna razloga za to pa sta zeleni prehod in energetska kriza leta 2022, do katere je prišlo ravno ali pa tudi zelo zato, ker je gospodarska in ogrevalna politika Evrope temeljila na poceni zemeljskem plinu iz Rusije. Morda še vprašanje, povezano s plinskimi koncesijami in potekom le-teh. Novost je, seveda, da se nove koncesije več ne bodo podeljevale, razen izjemoma, če imajo to občine načrtovano v lokalnem energetskem konceptu in imajo za to zagotovljen obnovljiv plin. Res si ne želim, da danes še kaj o tem razpredamo, kako bo s podaljševanjem koncesij za tiste distributerje, ki imajo danes te koncesije in pri katerih je na distribucijsko omrežje za plin še vedno priključenih veliko ljudi. Ne, nikakor ni res, da naj bi 121 tisoč naprav na zemeljski plin za ogrevanje postalo nerelevantnih oziroma jih uporabniki po poteku koncesij ne bi mogli več uporabljati. Koncesije ostajajo v veljavi. Koncesije bo mogoče podaljševati po različnih segmentih, za pet ali sedem let, in koncesije bo možno podaljševati tudi večkrat. Se pravi, ko bo naslednja koncesija za pet do sedem let potekla, če bo na trgu obstajal interes in če bodo izpolnjeni določeni pogoji, pa spet alternativno, ne kumulativno, se bodo koncesije podeljevale. Najenostavnejši primer je, da se ljudem pove, da bo koncesijo možno podaljšati že samo v trenutku, ko bo, plastičen primer, na sistemu, kjer je bilo največ priključenih 5 tisoč priključkov še vedno interes in bo priključkov 250, V takem primeru bo tisti, ki bo vlogo za podaljšanje koncesije podal, to koncesijo tudi dobil podaljšano in bo to lahko naredil ne samo enkrat, pač pa večkrat. Verjamem torej, da bo naša vlada, tako kot je zastavila delo, še naprej zasledovala zeleni prehod, da bodo ukrepi pri tem konsistentni, jasni in izvedljivi ob finančnih podporah, ki jih mora zagotoviti država. Finančnih podpor je lahko precej, samo dejansko je treba to področje spremljati, razpisi se pojavljajo oziroma so vedno znova in znova objavljeni skoraj na mesečni ravni. Zakaj je to pomembno? Zato ker je v bistvu to edina pot, da ohranimo naš planet in da poskrbimo za zdravje prebivalk in prebivalcev, da zagotovimo trajnost. Ta zakon bo omogočal tudi hitrejše pridobivanje nepovratnih sredstev, z uporabo digitaliziranih sistemov za dodeljevanje sredstev pa bo kandidiranje za takšna sredstva še bistveno poenostavljeno. Res je, da je v preteklih mesecih nastala pri tem energetskem zakonu zmešnjava, predvsem pa veliko nepotrebnega zavajanja ljudi, a to je verjetno res datumski problem oziroma datumska težava, ko se je ta zakon vložil v proceduro v Državnem zboru. Mogoče bi pri tem zaključila še s to ugotovitvijo, da je ta zakon res dober, da so bile na koncu naslovljene številne potrebe različnih deležnikov, ki se jih ta zakon dotika, da se je sledilo mnenju Zakonodajno-pravne službe, da pa so pač v zakonu ostale še nekatere določbe, ki se jih bo morda tudi danes problematiziralo, vsaj v luči vloženih dveh amandmajev. Ampak mislim, da je to zadeva, ki jo je pač potrebno nasloviti in bi jo tudi vsaka druga odgovorna država, ki ji je za okolje in njene prebivalce mar. Hvala.

Seveda je država tista, ki mora vzpostaviti pravilen in stimulativen normativni okvir na področju energetike za izvedbo zelenega prehoda, ki smo mu pravzaprav v vsebinskih razpravah oziroma razpravah o tem energetskem zakonu, kot rečeno, že več kot 40 ur razprav tukaj posvetili, torej kar nekaj pozornosti. Vesel sem, da smo končno prišli tako daleč, da se danes pogovarjamo o drugem branju tega zakona. Energetski zakon v Sloveniji ima dolgo zgodovino, ta bo v bistvu zdaj tretji, pravzaprav. Prvi je bil sprejet leta 1999, uvedel tržne principe na področju energetike, predvsem pri oskrbi z energenti, torej električno energijo in zemeljskim plinom. Predvsem je pa na tem področju uvedel tudi neko transparentnost, na podlagi katere se danes po preteku tega obdobja in izvajanju zakonskih ukrepov tudi lahko sploh pogovarjamo o določenih detajlih, o čemer se sicer ne bi mogli. Pričujoči energetski zakon poleg biomase in zemeljskega plina, o katerih smo malo več govorili – nekaj je bilo tudi zavajajočih informacij do sedaj – vsebuje dobre in strokovne rešitve, opredeljuje naloge nosilcev energetske politike, opredeljuje naloge in delovanje energetskega regulatorja, opredeljuje delovanje energetske inšpekcije, tudi nudi zakonsko podlago za sredstva, ki se bodo lahko črpala iz različnih skladov, ki so na voljo na tem področju. Ta sredstva zdaj čakajo, da ta zakon sprejmemo, ker se nam pač ta postopek že zelo dolgo vleče. Seveda je bil zakon dopolnjen na matičnem delovnem telesu z amandmaji, ki so tudi upoštevali pripombe Zakonodajno-pravne službe, zato tudi očitno Vlada novih ali pa dodatnih Glede na vložene amandmaje opozicije pa bi rekel takole, torej v povezavi s kotli za zemeljski plin oziroma s koncesijami za zemeljski plin in pa z LEK-i, teh amandmajev ne podpiram. Mislim, da ni potrebno, bilo je tudi že argumentirano zakaj, da ne bom ponavljal. Glede na obširne razprave, ki smo jih pa imeli do sedaj, ki so marsikdaj bile tudi izven vsebine samega zakona ali izven strokovnih vsebin, torej kar smo imeli v dosedanjih obravnavah, sem pa vesel, da se danes lahko malo bolj posvetimo vsebini. Nekatere bolj detajlne rešitve je pred mano že opisala kolegica Nataša, pa jih ne bi ponavljal. Hvala zaenkrat za besedo.

plin in omrežnina. Oziroma besede za te ključne dejavnike, ki so bili razlog, da se je s tem zakonom malo dlje dogajalo, pa mogoče še malo premalo. Namreč, lesne biomase, kdorkoli se vozi po Sloveniji, te ne moreš kar tako spregledati. Tako da se še vedno pojavlja vprašanje, zakaj je bila v v uvodnem predlogu zakona spregledana, in to je tisto, kjer obstaja neki dvom v iskrenost tega zakona. Je obstal in bo obstajal, ker to je bilo namensko tako narejeno. Potem pridemo do plina.

in to je dejstvo, ki mu ne moremo uiti. Naslednje dejstvo je, da bomo z vlaganjem v zeleni prehod, se pravi z vlaganjem v obnovljive vire, naš energetski sistem imeli bolj občutljiv in bo treba prigraditi plinske enote. Hočeš nočeš, to bo potrebno. In če imamo neke omejitve s plinom, jih pač lahko najlažje najlažje naložimo državljanom, ker pač vemo, da imajo državljani nekaj milijard naloženih v bankah, in oni se pač lahko najhitreje prilagodijo, kljub temu da so v preteklosti vlagali v plinske kotle, dobre kotle, in da se še niso amortizirali, ampak ko bo koncesija potekla določenim ljudem, bodo pač morali iti v nove investicije, se pravi neke toplotne črpalke oziroma neki drugi viri. Včeraj je predsednik Vlade tu v enem izmed poslanskih vprašanj dejal, da je vlaganje v sončno elektrarno vsekakor ekonomsko upravičeno.

rekel, izzval reakcijo in ljudje so šli množično investirat oziroma so pošiljali vloge za priključitev svojih sončnih elektrarn, ki jih pač nameravajo zgraditi, ampak glej ga, zlomka, distributerji jim ne dajo možnosti priključitve. In sedaj ti državljani, ki so pripravljeni investirati, ne morejo investirati in hkrati tudi ne morejo koristiti subvencij. Tem državljanom se po mojem omejuje načelo enakosti pred zakonom. Namreč, mi nekaj spodbujamo, določeni lahko pridejo do teh sredstev pa lahko investirajo, nekateri pa ne morejo in niti ne vedo, kdaj bodo lahko investirali,

Namreč, na Odboru za finance smo imeli v tem mesecu predstavitev stališča glede zagotovitve novih virov v evropski proračun. Vemo, da se Evropska unija od od odhoda Velike Britanije, se pravi velike neto plačnice v proračun, vseskozi ubada, kako ta izpad sredstev nadomestiti. Po neki formuli, ki je veljala nekje do prejšnjega leta junija, da se načeloma sredstva v proračun prispevajo prek bruto nacionalnega dohodka, carin, davkov in pa še ene manjše postavke. Ampak če gledamo s tega vidika, je Slovenija prispevala v proračun po tisti shemi, ki je bila predlagana, iz bruto nacionalnega dohodka 346 milijonov, iz ostalih iz ostalih postavk, se pravi carina, davki in nereciklirana plastika, pa 390 milijonov. Vsega skupaj bi Slovenija v tem primeru prispevala v proračun 736 milijonov.

sredstva dobili oziroma zagotovili. Namreč, sedaj ta del, davki, carina pa nereciklirana plastika, ostane isti, bruto nacionalni dohodek se zmanjša na 187 milijonov, uvedejo se pa prihodki od trgovanja z emisijskimi kuponi, ki za 2024 predvidevajo, da bo Slovenija 114 milijonov evrov namesto v nacionalni proračun prispevala v evropski proračun, in skupaj bo Slovenija dala namesto 736 milijonov 756 milijonov, se pravi 20 milijonov več.

bi rekel, vzornica po obnovljivih virih Nemčija, od katere smo pa tudi zelo izvozno gospodarsko odvisni. Mislim, da bomo proti Nemčiji, majhni, kot smo, težko uspeli in bo najbrž izglasovana ta oblika financiranja evropskega proračuna, kar bo za nas pomenilo, da bo podnebni sklad ob denar. Se pravi, od kod bomo mi dobili vire za ta zeleni prehod, če bo šel denar iz te naše malhe v evropsko malho? Plus tega še danes ne vem, ali zdaj omrežnine za dve leti zamrznemo ali bo gospodarstvo moralo plačevati omrežnine po novem sistemu obračuna. Namreč, tudi ta del, vsaj kolikor smo zasledili v prejšnjih obravnavah od sekretarke, pomeni pomemben vir prihodkov za investiranje v omrežje, da bomo lahko čim več teh obnovljivih virov priključili. Zdaj sem res malo zelen od skrbi, od kod nam denar za zeleni prehod. Tudi minister, včeraj sva govorila tu, ne vem, ali ve, od kod denar.

kao mrtev kapital privabili v neko investiranje. Ali je s tem predsednik Vlade mislil, da bo pozval državljane, da investirajo v posodobitev, nadgradnjo, izgradnjo distribucijskega omrežja oziroma kakšno idejo je imel? Ker če samo pozoveš ljudi, naj investirajo v sončne elektrarne,

in nimate strahu. Ampak pojavljajo se pa ti dvomi. Tudi minister za finance ima te dvome, od kod ta denar zagotoviti za zeleni prehod. Z davki? Ne vem, to je tisto vprašanje, ma katero nam pa ta zakon ne da odgovora. Hvala.

Želi še kdo razpravljati pri 21. členu? Ja, še je želja po razpravi. Odpiram razpravo. Prosim za prijavo, kdor želi razpravljati. Hvala za besedo. Jaz bi se samo na besede poslanca Rosca odzval.

Leta in leta se ni obnavljal elektroenergetski sistem, prenosni sistem, tako da se dogaja, jasno, da so določena območja s tega stališča, tudi transformatorske postaje, podhranjena, ampak je tudi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo veliko denarja zdaj namenilo za samo obnovo teh starejših omrežij plus osveževanje z dodatnimi omrežji, ki bodo omogočala priklapljanje. Tako da iz tega naslova je tudi veliko sredstev pripravljenih, ravno tako za subvencioniranje zelenega prehoda. V tistem času, če se spomnite, ko ste bili vi na vladi, ste takrat tudi ukinili omrežnino, ta distribucijska podjetja s tem financirajo, sama izgradnja omrežij, takrat je bilo nekje 80, 90 milijonov manka. Samo toliko, da vas spomnim. Vem, da so imele takrat elektrodistribucije velik problem s kakršnimikoli dodatnimi naložbami v posodabljanje omrežja, tako da se s te strani tega ni treba nikakor bati. Mislim, da je prihodnost sigurno zelena, mora biti zelena, 2050 je brezogljična družba, k temu stremimo tudi v Evropi. Tako da ni strahu, da bi zdaj forsirali samo sončne elektrarne, sigurno je smotrno vlagati. Če se prav spomnim, poslanec Rosec, vi ste bili celo dobavitelj električne energije iz obnovljivih virov, mislim, da imate sončno elektrarno, pa me popravite, no, ste bili tudi dobavitelj, mislim, da za eno teh družb, GEN-I, če se ne motim. To sem že slišal, ne vem, ali ste sodelovali, ali ste že takrat vedeli, da je to smiselno, da ste recimo naredili sončno elektrarno. Tako da

tudi za to smo poskrbeli. Imamo tudi sekretarja v kabinetu Vlade, ki je zadolžen, da

Tukaj smo se strinjale praktično vse stranke, razen Levice, tako da jaz ne vidim tu nobenih. Isto, kar velja tudi za te koncesije, plin,

so sekundarni vir. Tako da to bomo zaenkrat morali obdržati, v primeru suše in tako naprej, kakšnih drugih stvari, ki se dogajajo, tudi pomanjkanja goriva za TEŠ 6, ki je bilo takrat, ali pa remontov, se te zadeve morajo vklapljati. Pozdravljam ta energetski zakon, veliko ur smo prebili, veliko energije je šlo, veliko je bilo konsenza, tako da je jasno, od teh drv ne damo. Tako da jaz tega ne jemljem negativno, ampak pozitivno, za to, da smo skupaj našli, in ne smemo zdaj ugotavljati, kaj je bilo narobe in česa ni bilo. Vsa ta naša složna debata je pripeljala do tega, da je zdaj, mislim, da v pravi obliki, tudi ta zakon spisan in omogoča naprej razvoj od elektroenergetskega sistema do tega prehoda v brezogljično družbo. Tako da hvala vsem, tudi za pripombe opoziciji.

s prvotno nedomišljenimi rešitvami, predvsem glede prepovedi kurjenja drv v novih kurilnih napravah in uporabe plina, povzročil veliko razburjenja po nepotrebnem. Te stvari so se potem skozi široke razprave sicer popravile, ampak to po naši oceni niti ne bi bilo potrebno, če bi zakonodajalec, predlagatelj izhajal iz tistega, kar mora biti namen vsakega zakona. Namen energetskega zakona, verjetno prvotni namen energetskega zakona mora biti sledenje cilju, da se skozi normativno ureditev zagotavlja stabilno in cenovno dostopno oskrbo z električno energijo za vse. In drugi cilj zakona bi moral biti, da je potrošnik pri tem zaščiten. Mogoče še tretji, ki se ga zanemarja v zadnjem obdobju, na mizo dobivamo številne rešitve, ki samo še dodatno hipernormirajo našo že tako hipernormirano zakonodajo in samo še povečujejo z dodatnimi birokratizmi že do sedaj nemogoče birokratske rešitve. Ta prvi del, ki je najbolj iritiral ljudi, se je spremenil, vendar je treba povedati, da se je to zgodilo po tistem, ko je tukaj na eno od poslanskih vprašanj v Državnem zboru odgovarjal predsednik Vlade in povedal, da ni problem 500 novih kurilnih naprav vsako leto in da zaradi tega prepovedi za nove kurilne naprave ne bo, da pa je problem obstoječih pol milijona kurilnih naprav oziroma 430 tisoč obstoječih kurilnih naprav na drva, češ, te so zastarele, spuščajo preveč teh delcev in tako naprej. Kaj ta javna napoved lahko pomeni za te, ki imajo pol milijona teh kurilnih naprav? Da se bo zgodila v doglednem obdobju po sprejetju energetskega zakona neka uredba, ki bo zaostrila pogoje glede kurjenja za pol milijona upravičencev, določala nove standarde in zahtevala v določenem roku zamenjavo teh kurilnih naprav. In če si kdo dela iluzijo, da je to mogoče narediti v letu, dveh ali pa 10 letih, lahko to pozabi. Tega ni mogoče narediti, pa tudi te naprave niso toliko obremenjujoče za okolje, da bi bile resnično problematične. Bistveno več je naprav, ki so bistveno bolj problematične za okolje, pa se nihče z njimi ne ukvarja. Ta napoved nas je, moram reči, v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke takrat malo zaskrbela, še posebej glede na to, kako se pod to vlado sprejemajo take in drugačne uredbe, ki otežujejo življenje ljudem ali pa jim povečujejo obremenitve in višajo davke. Se pravi, niti ne bo treba priti v Državni zbor, zgodba se bo lahko zgodila na neki drugi ravni, na ravni ministrstva oziroma Vlade. In seveda je tukaj opozorilo, da se v to smer ne razmišlja. Ker te spodbude, ki jih nameravate dati za zamenjavo teh kurilnih naprav, so sicer dobrodošle, vendar je letni obseg tega, kar je mogoče narediti, mogoče na nivoju 5 do 10 tisoč teh enot, nič več. Kar pomeni, da je za to potrebnih – koliko? Verjetno več kot 10 let, pa še več let. Ampak ljudje se bodo že sami prilagodili, sami se bodo racionalno odločali in ne glede na te prisilne usmeritve tudi racionalno ravnali v prihodnje. In to je ena izmed težav tega energetskega zakona, ne samo tega zakona, tudi evropske regulative na tem področju, ki prevelik poudarek daje na prisilo, na prisilo in na kazni, namesto da bi bil večji poudarek bil dan na spodbude. Nekaj podobnega smo doživeli na nivoju evropske regulative pred časom, ko so bili sprejeti formalni okviri za prepoved proizvodnje motornih vozil na notranje izgorevanje z letom 2035. Prisilna prepoved proizvodnje teh vozil, ob tem, da vemo, da trenutno nadomestila za ta del ni in ga do leta 2035 gotovo ne bo, in ta regulativa bo, ne glede na to, kakšna bo sestava evropskega parlamenta po 9. juniju letos, gotovo spremenjena, ker jo bo življenje povozilo. Tudi v preteklosti, ko so bili drugi časi in druge razmere, se stvari niso spreminjale, izboljševale, napredovale s prepovedmi, ampak s spodbudami. Ljudje se niso nehali voziti s kočijami zaradi tega, ker bi jim nekdo to prepovedal, ampak zaradi tega, ker je pač tehnologija napredovala, stvari so se spremenile in normalno, da ljudje potem posegajo po rešitvah, ki so boljše zanje, bolj ugodne. In če bi bila e-mobilnost zanje v tem trenutku bolj ugodna, bolj dostopna, bom rekel, čas, ki ga porabiš za to, da lahko napolniš svoje vozilo, krajši kot trenutno s pogonskimi gorivi, bi se ljudje sami odločali za ta prehod, če bi bila pa še cenovna dostopnost, pa sploh. Ampak v takih razmerah, kot jih imamo danes in bodo še nekaj let, pa tega s prisilo seveda ni mogoče doseči. Zaradi tega je tudi v tem energetskem zakonu kar nekaj kontradiktornosti, ki govorijo o tem, da je bil na eni strani delan pod enim pritiskom te vsesplošne evropske fame in regulative o tem hitrem prehodu, na drugi strani pa z ambicijami nekaterih, ki ne vidijo ali pa ne želijo videti celotne slike. Temu smo bili priča že v preteklosti v Državnem zboru v zadnjem letu in pol, ko se je s strani pristojnega ministrstva dajalo prevelik poudarek samo enemu viru oskrbe z električno energijo, in to je sonce in veter. To je dobra dopolnitev in jo je potrebno izkoristiti, ne s prisilo, ampak ne more pa biti to usmeritev države, zato da bo zagotavljala stabilnost oskrbe z električno energijo za vse in da bo poleg tega zagotovljena tudi cenovna dostopnost za vse. Zaradi tega v preteklosti verjetno tudi nekaj napačnih odločitev vladajoče koalicije, nespametnih odločitev. Ljudje se upravičeno sprašujejo, že že, da imamo skladišča plina polna, ampak zakaj po več kot trikratni ceni ali pa več kot desetkratni ceni, kot je na voljo ta plin danes na trgu. Zakaj imamo elektriko regulirano in še vedno po 120 do 160 evrov, če pa je tržna cena danes med 50 in 60 evrov? To se ljudje sprašujejo in upravičeno lahko ta njihova vprašanja in razmišljanja razumemo, se pravi, da nekdo na tej poti vseh teh mehanizmov, ki so na voljo, ni na ustrezen način predvidel in ni zmiksal vseh teh možnosti, ki jih imamo na voljo, da bi lahko na koncu zasledovali ta cilj, ki bi ga moral energetski zakon zasledovati, da kot sem povedal prej, zagotavlja na eni strani dostopnost do električne energije, na drugi strani pa tudi cenovno dostopnost. Oboje je pomembno, da nismo v temi, pa tudi, da ne plačujemo preveč. Žal te rešitve, ki so zdaj tukaj v tem zakonu, vseeno prevelik poudarek dajejo samo enemu viru oskrbe z električno energijo in pretirano zanemarjajo tiste vire, ki so dolgoročno zanesljivi, ki delujejo 24 ur na dan, 365 dni na leto in ki zagotavljajo neko stabilnost pa tudi cenovno dostopnost. Mi smo bili priča v zadnjem letu dni pospešku sonca in vetra, kjer vidimo, da so zaradi nasprotovanja ljudi pri vetru velikanske težave, pri soncu pa niti ni bilo potrebnih spodbud. Povedal sem že nekajkrat, največje sončne elektrarne, ki trenutno obratujejo v Republiki Sloveniji, so se zgradile brez kakršnekoli dodatne spodbude, ki ste jo uvedli v zakonu, ki je bil sprejet pred letom in pol. Brez kakršnekoli spodbude. Ne more pa se zadnja hidroelektrarna na spodnji Savi, Mokrice, zgraditi brez ustrezne vaše spodbude. Ta pa se ne more, ampak te spodbude ji pa niste dali. Dopustili ste, da neki namišljeni interes po varovanju neke ribice preprečuje zelo pomembno investicijo, za katero je bilo to vse preverjeno že v fazi priprave državnega prostorskega načrta in v fazi izdaje gradbenega dovoljenja večkrat preverjeno, in kljub temu zdaj ta investicija, večdesetmilijonska, ki bi zagotavljala dodatno stabilnost pri oskrbi, cenovno dostopnost, z električno energijo stoji. Nič na tej poti ni bilo narejeno, tudi nobenih usmeritev v tem energetskem zakonu, ki bi spodbujale hidrovire energije tudi iz teh manjših sistemov, iz manjših hidroelektrarn, ki si jih lahko posamezniki na posameznih vodotokih zgradijo, tega ni, kot tudi ni ustrezne podpore za zagotavljanje za zagotavljanje nadomestitve TEŠ 6 z drugim blokom nuklearke. Mi bomo sicer imeli, če si ne boste ponovno premislili moram reči, da jaz ne verjamem več nikomur v Svobodi, nikomur, pa tudi v SD ne in v Levici – tukaj se nekaj podpiše, nekaj se doreče, potem si pa brez problema čez noč ljudje premislijo kot da ni dana beseda, ne velja nič. Tako da tudi glede tega posvetovalnega referenduma ne morem biti prepričan, da boste držali besedo in da se bo ta zgodil, pa tudi če se bo zgodil, za vas je posvetovalni referendum itak posvetovalni referendum, ena malo bolj draga anketa. Če vam bo ustrezna, jo boste spoštovali, če ne, pa ne. tudi glede tega moram reči, da sem vedno bolj skeptičen, da bi za karkoli, k čemur se obvežete, potem ta beseda držala. Nenazadnje, 10 konkretnih zavez ste dali, objavili ste jih v Uradnem listu oktobra 2022, zdravnikom pa niti ene niste uresničili do konca lanskega leta, za kar ste se obvezali. Upajmo, da vseeno tisti, ki delajo na tem področju, ki niso v politiki, delajo svojo pot naprej, ne glede na to, kar vi rečete, in da bo tokrat pa le stroka toliko močna, da bo povedala, da je to pot glede zagotavljanja zanesljivosti oskrbe z električno energijo in cenovne dostopnosti, kar se tiče drugega bloka, potrebno nadaljevati. En velik del tega energetskega zakona predstavljajo tudi birokratske določbe, kot sem povedal, en zelo velik del, mislim da, tretjino ali več, določbe glede Agencije za energijo, regulatorja, ki naj bi imel posebno vlogo, poseben pomen. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo ravno zaradi tega, ker gre za regulator, ki mora delati za vse, ni vezan na opozicijo pa koalicijo, predlagali nekatere spremembe, ki bi omogočile še večjo neodvisnost in večjo samostojnost te agencije. Ti amandmaji so bili vsi zavrnjeni. Ampak ob tem zadnjem dogajanju se nam pa postavlja vprašanje, kaj se pravzaprav dogaja. Mi smo poslušali še nedolgo tega to agencijo, ki je govorila, da bo novo omrežnino s temi petimi obdobji uveljavila že s 1. januarjem letos. In potem kar naenkrat, čez noč si je ta agencija premislila. Očitno si ni premislila sama, ampak si je premislila, na nek klic iz nekega ministrstva, očitno, in je bilo to prestavljeno, bog ve, zakaj, mogoče zaradi tega, ker so neke volitve 9. junija letos, na 1. julij letos. 1. julija naj bi se [uveljavil] ta novi sistem, ki je tudi povzročil veliko hude krvi in je bilo potrebnih ogromno razlag, po vseh teh številnih razlagah na koncu niti ljudje, ki se s tem ukvarjajo, ne razumejo tega novega sistema, ampak pustimo to. Novi sistem naj bi se uveljavil s 1. julijem letos in zdaj slišimo, da ministrstvo predlaga zamik za dve leti in agencija temu nasprotuje. Agencija za energijo, ki naj bi bila neodvisen strokovni organ in tako naprej. To tudi govori o tem, da rešitve, ki so v tem energetskem zakonu, niso dovolj dobre, da bi zagotavljale samostojnost in neodvisnost tega regulatornega organa, in predvsem govori o tem, da so odločitve tudi na tem, v narekovajih, »neodvisnem« organu pogojene s tem, koliko politično blizu je trenutno vodstvo agencije vladajoči politiki in koliko je od nje oddaljeno. Ker to isto vodstvo agencije, ki je bilo tudi v času prejšnje vlade, je imelo zelo veliko pripomb na usmeritve, ki so bile dane spomladi leta 2022 zaradi prihajajoče vsesplošne krize, predvsem energetske krize in draginje, ko je takratna vlada situacijo ljudi, materialno situacijo ljudi olajševala s tem, da je za tri mesece odpisala omrežnino. Takrat je bilo ogromno žolča izlitega, da je to neprimeren ukrep. Danes bo državna sekretarka, verjamem, ponovno desetkrat povedala to, kako so bile osiromašene, kolega Teodor je to že povedal, te distribucije s temi 75, 80 milijoni evrov, ki jih ni bilo potrebno ljudem plačati, zaradi tega ker se je takrat začela energija dražiti, pozablja pa, da je bilo v istem obdobju na mizi 80 milijonov nepovratnih sredstev iz načrta za okrevanje, ki bi jih lahko pobrali, ker so bili operativni že več kot leto dni, pa jih niso. Ne vem, ali so jih zdaj, dvomim, da so jih do danes. Se pravi, da ni bil problem v denarju, ampak v tem, da so te distribucije malo zaspale s svojimi operativnimi načrti in da projektov niso imeli pripravljenih. Ker če bi jih imeli, bi lahko štartali od danes do jutri, in ni bil problem v tem denarju. Da ne govorim o tem, da so bili to inflatorni pritiski, ki bi to inflacijo še bistveno bolj pognali v nebo, če se te omejitve takrat ne bi dogajale, tako, kar se tiče energentov kot kar se tiče pogonskih goriv. goriv. To postavlja, moram reči, v neko čudno luč tudi vladajočo koalicijo, glede na to, da vam je bilo vodstvo agencije naklonjeno in vam je tudi sedaj, ker očitno tudi na tej strokovni plati niste pri teh odločitvah, ki so zelo pomembne tako za ljudi kot za podjetja, usklajeni. Kar se administriranja tiče, mi poznamo v slovenskih zakonih en kup predpisov, ki predpisujejo take in drugačne resolucije, strategije, razvojne načrte, imamo teh dokumentov, kolikor hočete. Na prometnem področju je uspelo uzakoniti sedanji vladi, sicer je bil to predlog Nove Slovenije, ampak potem ste ga vi uzakonili v okviru nekega prometnega zakona, ne vem točno, kako se imenuje, tako imenovane celostne prometne strategije, ki so obvezne v vseh občinah. Celostne prometne strategije, ki pomenijo neko, oprostite, birokratsko navlako, stanejo, ne vem, med 30 in 200 tisoč evrov, na pet let jih je treba obnavljati, treba jih je presojati prek licenciranih presojevalcev, uradnikov ministrstva in tako naprej, da ne naštevam vsega tega. Ampak tukaj gre za del občinskih načrtov, tam, kjer se določajo strateške stvari v občinskih načrtih, morajo biti tudi te stvari urejene, in nekaj podobnega je z lokalnim energetskim konceptom, ki ga imamo v tem zakonu, sicer ne zdaj, smo ga imeli že prej, ki je ponovno neka materija, nekaj zavezuje, predpisuje, obvezuje občine, da morajo narediti, in vi ste tu napisali, naj to naredijo vsakih sedem let. Zakaj vsakih sedem let? Zakaj pa ne vsakih pet ali pa 10 ali pa 15 ali pa 20? Kje je argument za sedem? Ga ni, ali ne? Se strinjamo vsi. In potem ste napisali, da morajo v nekem določenem roku po uveljavitvi tega zakona nove narediti. Tudi če so mogoče pred pol leta sprejeli ta LEK, pa je čisto okej, ni ga potrebno spreminjati, ker ustreza, ima dobre usmeritve in tako naprej. To je ena izmed tistih administrativnih obremenitev, ki so nepotrebne, ki po nepotrebnem obremenjujejo delo občin in uradnikov na ministrstvih, ker morajo to številni pregledovati, videti, ali je vse to usklajeno, in tako naprej. Tukaj smo predlagali, da se ti LEK-i lahko delajo, niti ne bi bilo potrebno, da je obveza, ampak če se že, na 10 let in da obstoječi veljajo do izteka

ki smo ga tudi vložili v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, to je 175. člen. Mi menimo, da je to pametno podpreti, ker je to ena majhna birokratska, ampak ne nepomembna razbremenitev za občine. Nič pa ne pripomore k temu, da bi bile te energetske rešitve v občinah bolj ali manj učinkovite, ker je v končni fazi le treba prepustiti neko odgovornost tudi lokalni samoupravi, da se zna pravilno odločati in pravilno upravljati s svojimi resursi. In če neka lokalna skupnost smatra, da je nekaj, kar je sprejeto danes in velja, še okej, ni nobenega razloga, da bi to na silo in pod prisilo morali v roku, mislim, da ste napisali, dveh let, če se ne motim, prenavljati. Bilo je še nekaj drugih pripomb in predlogov za spremembe, ki so bili vloženi, ampak kot sem rekel, so bili žal v okviru druge obravnave, v okviru amandmajev, ki so bili obravnavani, vsi zavrnjeni. Na splošno pa mislim, da je glavni problem te usmeritve tega energetskega zakona predvsem v tem, da se nekako čuti, da daje pretirano prednost in pretirano pozornost posveča samo dvema viroma energije, kot sem povedal, soncu in vetru, in po nepotrebnem bistveno zapostavlja vse ostale, tako glede vsebinske podpore kot glede podpore kot glede odprave administrativnih ovir. Naše mnenje je, da bi morala biti ta usmeritev po vsebini taka, da bi omogočala uporabnikom, zagotavljanje te stabilne oskrbe, ob upoštevanju, seveda, postopnega zmanjševanja in na koncu odprave umazanih virov energije z nadomestitvijo z drugimi, ki so ogljično nevtralni, ampak morajo ti prehodi seveda tudi skozi vsebino energetskega zakona potekati postopno, ne na trdo, ne na tak način, da bodo največjo ceno plačali potrošniki. Za nas je nesprejemljivo, da se lahko nekdo danes igra s tem, da govori, da bo stabilen vir, ki ga trenutno imamo za zagotavljanje oskrbe z električno energijo, ki sicer ni čist, je pa bistveno bistveno manj umazan, kot je bil pred

Menimo, da je potrebno politiko zastaviti na ta način, da se čim prej odpravi ta blef, ki se mu reče CO2 kuponi, s katerim nekateri služijo milijarde, da se ta blef odpravi, ker je to totalen blef in samo zaslužkarstvo. Ne pa, da se na račun tega, da je ta energija obremenjena s tem dodatnim davkom, govori o tem, da bo ukinjena, tudi če ne bo nadomeščena z drugim stabilnim virom. Ker je potrebno vedeti, da razen če bo trg še nekaj časa na tako nizkih nivojih, kot je danes, potem bo ta energija za uporabnika bistveno dražja, nikjer pa ni rečeno, da bo ta trg čez pet let na takih nivojih, kot je danes. danes. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagamo, da vsaj en del teh administrativnih ovir, ki se nanašajo na občine, zmanjšamo, in predlagamo, da se podpreta amandmaja k 21. in 175. členu. Hvala.

povedala. Marsikaj sem v uvodu že povedala, zakaj zavračamo, tudi glede teh LEK-ov, ki jih je poslanec Černač izpostavil. samo še enkrat ponovim oziroma nadaljujem, zakaj je treba LEK-e prilagoditi. Enostavno zato, ker niso skladni z realnostjo. Če je nekdo sprejel LEK dva, tri mesece nazaj oziroma če obstaja neka občina, ki ste jo omenjali, se mi zdi najmanj neodgovorno, zaradi tega ker je ministrstvo že lani poleti, čez poletne mesece jasno komuniciralo z vsemi tremi združenji, ZMOS, SOS in ZOS, da bomo bistveno spreminjali koncept LEK-ov. To so združenja občin vedela in dejstvo je, da je treba upoštevati nove okoliščine, treba je upoštevati nove cilje, treba je upoštevati nove ukrepe. Tudi ni okej, da se LEK-i ne upoštevajo, recimo, da ne vsebujejo nekih ukrepov za blaženje energetske revščine, ki bi bili dobri za ljudi in nujno potrebni za ljudi na tistem območju. To je nekaj, kar ta zakon zahteva od občin, tudi zato bi bilo treba v naslednjih treh letih že sprejete, veljavne LEK-e prenoviti. To so spremembe, občine se morajo temu prilagoditi, tudi država se mora prilagoditi, tudi državljani se morajo prilagajati. Občine so nosilci nekih političnih funkcij, nekih političnih odgovornosti, imajo neka pooblastila, tako kot se morajo država in državljani in podjetja novi realnosti prilagajati, ocenjujemo na ministrstvu, da je časovni okvir, ki ga z zakonom dajemo, torej tri leta za prilagoditev LEK-ov in da se LEK-i spreminjajo na sedem let, ustrezno, če ne celo bogato časovno obdobje, ki je občinam na voljo. Naj se vrnem na začetek. Poslanec gospod Rosec je rekel, če bomo imeli OVE, bo potrebno dograditi plinske enote. Ja, seveda, če bomo imeli JEK 2, bo tudi treba dograditi plinske enote. Dejstvo je, da katerikoli scenarij razogljičenja gledamo, ali je to stoprocentno OVE scenarij ali je to OVE in jedrski scenarij, kar se za Slovenijo izkazuje kot neka bolj pametna in dolgoročno sprejemljivejša odločitev, je dejstvo, da bo sistem zadaj moral imeti neke rezerve. To so v tem trenutku plinske enote, verjetno pa bodo v neki daljni prihodnosti te plinske enote laufale tudi na razogljičene pline, da tako rečem. To je dejstvo, za katerikoli scenarij se odločimo, to nas čaka. Ni res, ko res, ko trdite, da bodo ljudje morali kar čez noč neke nove investicije, ko bodo koncesije potekle. Ni res, enostavno zakon omogoča večkratno podaljšanje koncesij, na koncu koncev pa ta časovna omejitev daje možnost občinam in ljudem, občanom, ki živijo v neki občini, da bodo imeli možnost presojati neke alternative. Ker vemo, da koncesije, ki so danes veljavne, potekajo, da tako rečem, v naslednjih 30 letih, zadnja poteče leta 2054. Ko bodo potekale, občina kot tista, ki izda to koncesijo, možnost, da preveri, ali obstajajo kakšne alternative, če ne, se bo podaljšalo, tako da ponovno strašiti ljudi, da bodo kar čez noč ostali brez ogrevanja, je enostavno nesprejemljivo. Strinjam se z vami, da je treba aktivno, res aktivno naslavljati možnosti, širiti možnosti ljudem, ki želijo danes investirati v zelene vire, da to možnost dobijo, zato tudi ministrstvo in Vlada s paleto ukrepov, da tako rečem, naslavlja ta problem. Še vedno je tri četrtine vlog odobrenih, to kažejo uradne statistike. Danes, če greste po soglasje, obstaja 75 % možnosti, da boste soglasje za lastno investicijo dobili. Tisti, ki se jim zavrne, pa imajo neko perspektivo, možnosti investicij ali pa priključevanja čez nekaj let, ko bomo prenovili in dodatna vlaganja izvedli v distribucijsko omrežje, hkrati imajo pa ti isti tudi možnost, da se priključijo v kakšno skupnost. Navsezadnje so ravno občine sestavljale tako imenovane tako imenovane skupnosti, ki so se prijavile na razpis ministrstva, 15. aprila, je potekel ta rok, in so občine lahko svoje občane v to skupnost vključile. Kar nekaj projektov je v teku, kar nekaj subvencij, s katerimi bogato nagrajujemo vzpostavljanje skupnosti, s katerimi lahko ljudje kompenzirajo to nezmožnost investiranja v svojo lastno hišo. Tako da ogromno enih ukrepov je na voljo tudi tistim, ki danes ne morejo investirati v svoji lastni hiši v sončno elektrarno. Sem pa prepričana, da bomo z aktivnim delom v prihodnjih letih to še bolj aktivno naslavljali. Vprašali ste, od kod bomo dobili denar za zeleni prehod.

ob tem bi pa poudarila, da imajo številna druga ministrstva podobne zneske ali pa podobne ukrepe za spodbujanje zelenega prehoda, ki so pa pač ozko targetirani v njihove pristojnosti. Ampak z vidika našega ministrstva, kjer smo pristojni za oskrbo z energijo, za podnebne politike, za trajnostno mobilnost, imamo recimo sklad REPower, 122 milijonov evrov na voljo Sloveniji, Načrt za okrevanje in odpornost več kot 250 milijonov evrov, Sklad za pravični prehod 248 milijonov evrov, novi evropski kohezijski politiki samo za naše ministrstvo več kot 440 milijonov evrov. Ob tem naj omenim, da smo več kot podvojili sredstva za zelene ukrepe iz stare kohezije, ki je potekla konec lanskega leta. Modernizacijski sklad 350 milijonov evrov, inovacijski sklad, te številke žal ne vem, ampak to so vse evropski skladi, ki Republiki Sloveniji, investicijam v Republiki Sloveniji, slovenskim državljanom, slovenskim podjetjem nudijo neposredne, nepovratne subvencije za zeleni prehod. To je ta denar. Na grobo, če seštejem, je to vsaj milijarda 300 milijonov, ampak sem prepričana, da vam bolj natančne številke lahko ponudimo s kakšnim pisnim poslanskim vprašanjem. Potem pa imamo še nacionalna sredstva. Vlada je prvič lani sprejela eno dolgoročno vizijo črpanja podnebnega sklada. Sprejeli smo triletni program. Podnebni sklad v naslednjih treh letih ponuja slovenskim državljanom in tudi podjetjem in pravnim osebam, recimo občinam in podobno, več kot 800 milijonov evrov nepovratnih sredstev za investicije v zeleni prehod, nato imamo podporno shemo za spodbujanje investicij iz obnovljivih virov energije, kjer imamo na voljo 350 milijonov. Imamo dva razpisa, en razpis je odprt, eden je bil novembra odprt, s katerima smo spodbudili investicije v vrednosti več kot 100 milijonov evrov samo letos. Potem imamo shemo URE, tako imenovano shemo za spodbujanje učinkovite rabe energije. Tam je na leto na voljo 40 milijonov evrov. To se ponuja občanom oziroma državljanom prek Eko sklada. Potem ima pa še Eko sklad kar nekaj specifičnih povratnih in nepovratnih sredstev, ki so na voljo. To je samo tisto, kar vam lahko zdaj na hitro, na grobo našytejem. Denarja je dovolj, denar je tukaj. Vabimo vas in vse ostale državljane, da se investicij v zeleni prehod lotijo, ker jih danes država spodbuja, aktivno spodbuja tako prek zakonodajnih kot prek spodbujevalnih mehanizmov in danes je čas, da se tega lotimo. Zdaj pa še omrežnina. Rekli ste, da ni popolnoma jasno oziroma vaš kolega je rekel, da skrivamo oziroma kličemo na agencije. Mi delujemo res transparentno, politično popolnoma transparentno. Mi smo poslali dopis na agencijo, je pa treba poudariti, da je poleg direktorice – kot vodstvo agencije se štejejo tudi člani sveta agencije – mi smo jih uradno pisno kot akter, akter, da tako rečem, pri kreiranju neke energetske politike v tej državi, njih, ki so regulator energetskega trga v tej državi, prosili oziroma jim predlagali, da razmislijo o premiku novega naročniškega obdobja. Našteli smo tudi tri ključne razloge, zakaj mi mislimo, da je treba o tem ponovno razmisliti. Tako da, kar se tega tiče, delujemo popolnoma transparentno. Moram pa poudariti, da je agencija res neodvisna, Vlada na njo nima vpliva in zato bo tudi sprejemala svoje lastne odločitve o tem, kako naprej. Predstavljam si, da kar bo sledilo, bo verjetno nam tudi odgovorila, tako da zdaj nekaj je, kar se mogoče piše po medijih, drugo pa je, da mi pač pričakujemo nek uradni odgovor od agencije, ko bodo to nekako preučili in se o tem pogovorili. Je pa popolnoma normalno, da se moramo o velikih izzivih v tej družbi pogovarjati. Saj ne moremo enostavno gledati stran in se ne pogovarjati. Mi smo dali karte na mizo popolnoma transparentno. Mislimo, da kot ministrstvo, pristojno za energijo, imamo to možnost, tudi v skladu z zakonom, da se o tem pogovarjamo z drugimi akterji, ki kreirajo energetsko politiko, in tega niti približno ne skrivamo. Kar se tiče pa zakona, naj ponovno pojasnim. Ta zakon ne ureja ničesar v zvezi z energetsko mešanico in ničesar v zvezi s tem ne določa. Ta zakon ne ureja trga z električno energijo, ta zakon ne ureja kakovosti zraka in ne ureja ničesar v zvezi z malimi kurilnimi napravami ali dimnikarskimi nadzori ali s čimerkoli. To sem že večkrat poudarila in ponovno poudarjam, ta zakon ureja druge vsebine. Ne strinjam se tudi s trditvijo, da zakon uvaja nove administrativne ovire. Ravno nasprotno, zakon na celi kopici ukrepov, saj sem omenila, tisoč 277 odstavkov ima ta zakon, pri celi kopici enih zadev, ukrepov celo odpravlja administrativne ovire, poenostavlja postopke, in to je tisto, kar velja pozdraviti in upam, da se glede tega strinjamo. Se pa ne morem strinjati, da ne smemo omejevati. Brez omejevanja ni napredka, brez omejevanja bsusiness as usual, da tako rečem, nekega utečenega načina delovanja se enostavno ne bomo nikamor premaknili, ne bomo ničesar v družbi spremenili. Status quo ne prinaša napredka, ne prinaša sprememb in to je enostavno treba prepoznati. Moram ponovno poudariti, sonce je naš največji naravni potencial in se z njim lahko popolnoma preskrbimo, vso oskrbo gospodinjstev, celo več, upam si napovedati, da bomo proizvedli več elektrike iz sonca, kot ga naši gospodinjci porabijo v roku nekaj let. Potenciala za izrabo sončne energije imamo za pet Slovenij, tako da ne vem, zakaj bi se tega sramovali, ne vem, zakaj bi se pred tem skrivali. To je naša naravna danost, izkoristiti jo moramo na popolnoma vse možne načine in takoj in čim prej. Sonce je tisto, ki je naša naravna danost, ne hidro in nekaj drugega. Je pa res, ko omenjate, da vas skrbi za TEŠ. Tudi mene skrbi za TEŠ, sama sem spremljala poročanje v medijih v zadnjih tednih, da tako rečem. Kaže, da TEŠ ne bo več zdržal dolgo. Zdaj dejstvo je, da ko je prejšnja vlada sprejela strategijo o izstopu iz premoga, je nekako jasno nakazala, da kadarkoli do leta 2033, v strategiji zelo jasno piše najkasneje leta 2033, je skladno z vizijo, ki jo je prejšnja vlada ponudila izstopu iz premoga, dejstvo je tudi, da z JEK 2 nikakor ne moremo nadomestiti TEŠ 6. JEK 2 bo čez 20 let, pa ne zaradi vlade, ampak zaradi tega, ker dobavitelji enostavno niso sposobni dostaviti jedrske elektrarne, zgraditi jedrske elektrarne kaj prej kot 15 let po tistem, ko podpišeš pogodbo. verjetno zdržal poslovno, kot berem v medijih, kakšno leto ali dve največ, JEK 2 v najboljšem možnem primeru, tudi če jutri sprejmemo vse potrebne papirje in vse odločitve sprejmemo v rekordnem nam noben dobavitelj na svetu ne bo zmogel dostaviti jedrske elektrarne prej kot, ne vem, čez 15, 20 let. Tako da evidenten odgovor na to,

TEŠ 6 bomo lahko nadomestili samo z obnovljivimi viri energije ali bomo pa uvozno odvisni naslednji 20 let. Tako da prej ko sprejmemo to realnost in zaženemo mašinerijo, da tako rečem, da izvedemo v tej državi čim več investicij, da nadomestimo manjkajočo elektriko po tistem, ko TEŠ več ne bo obratoval, mislim, da je to edino odgovorno ravnanje. Omenili ste še tistih 70 milijonov evrov, ki jih je prejšnja vlada vzela, in ste rekli, ja pa saj je ležalo tam 80 milijonov evrov. Pa vas res ponovno opozarjam, da zavajate javnost, ko to trdite. Namreč, vi veste, sem prepričana, da kot bivši minister veste, da 80 milijonov evrov, ki je na voljo elektrodistributerjem, je na voljo samo, če izvedejo nove investicije. Ne morejo tega denarja kar dobiti.

tako lahkoto govoriti in primerjati, da tistih 70 milijonov evrov, ki jih je takrat Vlada v predvolilnem času vzela, ni nobene škode povzročilo, ker tam nekje leži 80 milijonov evrov, spoštovani poslanec, to je resno zavajanje. Sem pa prepričana in optimistična in tudi ministrstvo zelo aktivno, proaktivno pristopa k temu, da bomo v naslednjih dveh letih, torej v sredini leta 2026, ko poteče rok za črpanje teh sredstev, skupaj z z elektrodistribucijskimi podjetji, prišli do točke, da bodo res ta denar počrpali, da ga ne bomo pustili v Bruslju.

razvojni napredek, dokazljivo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in služi družbi na način, da zmanjšuje rabo fosilnih goriv, ki katastrofalno vplivajo na naše zdravje, na naše gospodarstvo, ker smo uvozno odvisni od teh fosilnih goriv in jih uvažamo izven EU, ki katastrofalno vplivajo tudi na podnebje, v katerem živimo in povzroča podnebne spremembe. Tako da pozivi za ukinitev sistema ETS, ki je v 20 letih dostavil konkretne, dokazljive rezultate v dobro ljudi, je res ponovno neodgovorno, če ne drugega, da sem nežna, in mislim, da je popolnoma nesprejemljivo. Upam, da bo tudi služil in opravljal svojo misijo, namen naprej in da bo Evropsko unijo pripeljal do točke čimprejšnjega razogljičenja vsaj elektroenergetskega sistema, kar se pa nakazuje, da bo bistveno prej, kot smo sami mislili, da bo. Elektroenergetski sistemi recimo Nemčije že danes po več dni tečejo popolnoma na 100-procentno obnovljive vire energije, da v manjših državah, Grčiji, Portugalski, Španiji, sploh ne govorim. Tako da jaz sem prepričana. je bilo objavljeno tudi novo poročilo mednarodne agencije za energijo, čudeži se dogajajo tudi na Kitajskem, Kitajska je dejansko naredila razklop med proizvodnjo električne energije in emisijami. Na Kitajskem so emisije začele padati, penetracija obnovljivih virov energije na Kitajskem je pa neverjetna. Številke so enostavno nepojmljive. Tako da Kitajska je že to dosegla in kar nekaj držav v EU je že to doseglo in prepričana sem, da bo tudi Slovenija sposobna zbrati pogum in iti v razogljičenje čim prej. Najlepša hvala.

Ampak tudi v onem drugem delu niste postregli z nobenim argumentom, koliko so kuponi vplivali na zmanjšanje emisij, vam povem, da bistveno manj, kot so vplivali na odebelitev denarnic posameznikov. Enega tukaj v Sloveniji sem zadnjič omenil, prijatelja od vašega predsednika Vlade Roberta Goloba, Boštjan Bandelj je njegovo ime, 200 milijonov evrov samo iz trgovanja z emisijskimi kuponi v nekaj letih. To pa je konkreten učinek tega, o čemer vi govorite, da se ne sme odpraviti. In je jasno, kateri lobiji stojijo za tem, da se tega denarja, ki se pobira iz denarnic ljudi in se steka potem koncentrirano v žep posvečenih posameznikov, ne sme pobrati. Torej ste tudi sama en del teh lobijev. Drugače ste me pa narobe razumeli. Jaz nisem nič govoril o tem, da ni okej sonce, da ni okej veter, povedal pa sem, kje smo pri soncu in kje smo pri vetru. Povedal sem, kakšne so težave pri vetru in zakaj tega ni v Sloveniji, in povedal sem, da sonce ni rabilo nobenih umetnih spodbud in zakonov, ki ste jih sprejemali, ker so se največje sončne elektrarne v zadnjih letih v Sloveniji brez teh spodbud zgradile. Da je pa naravni vir verjetno voda in hidroenergija, pa boste morali pritrditi, državna sekretarka, ne samo sonce pa veter in da je tehnologija, ki se v hidroelektrarnah uporablja, bistveno bolj domačega izvora in pomeni bistveno večjo multiplikativno vrednost taka investicija za domačo industrijo kot sonce pa veter, pa boste tudi morali priznati. O tem sem jaz govoril in to, kar ste povedali, na koncu, kaže na to, da še nekaj časa vodenja ministrstva pod vašim in ministrovim ministrovanjem, pa bodo morali res Slovenci pošteno pošteno ponovno segati v denarnice. Kajti zaprli boste TEŠ, kot ste rekli, v dveh letih, ne bo nadomestila od drugje, pravite, bo od sonca pa od vetra. Aha, rad bi videl ta scenarij. Kje bo nadomestilo? Nadomestilo bo s trgov, seveda. Kdo bo pa največji trgovec pri tem nadomestilu s trgov? GEN-I, kamor se bo verjetno predsednik Vlade, ko ne bo več predsednik Vlade, vrnil v službo. To je problem. Trenutna cena nam omogoča to, da kupujemo električno energijo poceni, vprašanje pa, kaj bo čez dve, tri, pet Te nestabilnosti si Slovenija ne sme dovoliti, predvsem pa si je ne sme dovoliti vladajoča politika. Zaradi tega sem govoril, da mora biti usmeritev tako skozi energetski zakon kot skozi vse ostale odločitve taka, da ljudem in podjetjem zagotavlja dostopnost, stabilno dostopnost do električne energije in hkrati tudi cenovno dostopnost.

Ker emisijski sistem deluje na način, da elektroenergetika in industrija kupujeta kupone na evropskih dražbah. Če imaš ti danes sam pri sebi razogljičen hišni sistem, da tako rečem, se ogrevaš na lesno biomaso ali pa se ogrevaš na, dajmo reči tudi zemeljski plin, ker za zemeljski plin še nimamo emisijskih kuponov, pa bodo čez nekaj let, če se ogrevaš na toplotno črpalko, ne kupuješ nobenega emisijskega kupona. Električno energijo, če greš k dobavitelju, ki ti ponuja stoprocentno nizkoogljično električno energijo, ne kupuješ nobenega kupona. Jaz iz svoje denarnice ne dam nobenega evra za emisijske kupone, za katere vi trdite. Hkrati me tudi zanima, kdo danes kupuje elektriko iz TEŠ, za katerega vi trdite, da ga je nujno potrebno obdržati pri življenju. Po mojem vedenju, kolikor sem gledala po spletu, je elektrika iz TEŠ bistveno dražja, kot jo kupujejo naša naša podjetja, kot jo plačujejo naša podjetja, bistveno dražja, kot jo plačujejo naši gospodinjski odjemalci, in bistveno dražja od tržne cene. Tako da ne vem, kdo plačuje to elektriko iz TEŠ, za katerega vi trdite, da si ga ne smemo privoščiti izgubiti.

verjetno, da je tista elektrika dražja zaradi teh kuponov, in verjetno, da na koncu plača končni potrošnik ta pribitek in to ceno, in verjetno, da pri tem trgovanju tisti, ki je zaslužil 200 milijonov v nekaj letih, jih ni zaslužil – od kod? Da je kupoval elektriko pa jo naprej prodajal, od tega, od te razlike, od tega trgovanja s kuponi je to zaslužil. O tem sem govoril. Zdaj ko sem pa ravno še pri besedi, sem vam prej pozabil povedati še glede omrežnine. Rekli ste, da je bila omrežnina pač porabljena za tekoče poslovanje, lahko likvidnostno, ampak po vsebini pa ne sme biti, mora biti porabljena za investicije, take ali drugačne. Sami ste rekli, da je bila uporabljena tudi za odplačevanje kreditov. Omrežnina ni namenjena plačam pa tekočemu poslovanju, ampak je namenjena širitvi omrežja. Če so si nekatera podjetja dejansko skozi to izplačevala 13. pa 14. plačo, potem pa je to problem, ki bi ga bilo treba pogledati. Potem pa je res to problem, ki bi ga bilo potrebno pogledati pa morda zaradi tega ni bilo to omrežje tako narejeno v zadnjih letih, kot bi lahko bilo.

da se držimo teme današnjega zakona, torej energetskega zakona, katerega tematika ni niti slučajno povezana z emisijskimi kuponi, prav tako s trgovanje z električno energijo in oblikovanje cen na trgu ne sodijo v ta zakon.

Še vidim želje po razpravi. Odpiram prijavo.

Res se morda v zadnjem času pojavljajo take malo čudne teze ali pa razmišljanja okoli teh emisijskih kuponov. Tukaj je najprej treba povedati, da si tega sistema niti slučajno ni izmislila Slovenija, da je to sistem, ki je bil postavljen že pred davnimi leti s strani Evropske komisije, in da je bil pa vzpostavljen z enim namenom. Državna sekretarka je sicer že kar marsikaj o tem odgovorila, ampak vseeno, osnovni namen tega sistema emisijskih kuponov je ravno to, da se opuščajo fosilna goriva, kajti na uporabo fosilnih goriv pač pridejo ti emisijski kuponi, torej na onesnaževanje, ki ga fosilna goriva povzročajo. In zato ta sistem seveda daje rezultate, ne moreš ga pa kar ukiniti, ravno zaradi tega, ker si potem ta namen dobesedno ignoriral. Tako da razprave v smislu, da se iz, ne vem, nekih stvari izločijo cene emisijskih kuponov ali pa da bi se sistem kar ukinil, so za moje pojme res zelo veliko zavajanje javnosti, ker to je zadeva, ki se bo še naprej razvijala, bilo je rečeno, še pride tudi na druga področja, kjer mogoče zdaj tega še ni, ampak vse izključno z namenom, da se nekako stimulira

Torej pokriva stroške delovanja, vzdrževanja omrežij, investicij v omrežij, nadaljnjega razvoja omrežij, se pravi celota, vse, kar je potrebno za to, da omrežja delujejo, vključno s tistimi, ki za to skrbijo. Ta zadnja informacija je bila res napačna. To je tisti reguliran del cene električne energije, ravno zato je na tem področju regulator, ki skrbi za to, da se pri teh stroških, ki jih imajo ta podjetja, ki upravljajo z omrežji, da se potem omrežnina določi na podlagi njihovih upravičenih stroškov, ne vsega, kar sem prej naštel. Kar se tiče neodvisnosti energetskega regulatorja, se v tem sedanjem energetskem zakonu, tem, ki ga danes sprejemamo, ne spreminja prav nič. Ta stopnja je vzpostavljena že od energetskega zakona EZ-1 iz leta 2014.

Res pa je, da bi določene zadeve lahko potekale hitreje, sploh v zadnjih letih, na to se pa res dajejo določeni poudarki, zdaj tudi z zakonodajo, ki je bila sprejeta v času naše vlade, pa ne samo za omrežja, tudi za spodbujanje obnovljivih virov. Tukaj bi še povedal, da da je seveda trenutno mogoče malo v ospredju solarizacija, ampak to je tudi v vseh državah EU tako, predvsem zaradi tega, ker je tu potencial največji, kar je, mislim, da zelo dobro predstavila državna sekretarka. Ostali obnovljivi viri, jasno, so tudi vsi pomembni, tudi vodna energija je zelo pomembna, ampak tukaj seveda smo pa v Sloveniji že v preteklosti precej dobro izkoristili zadevo. Tako da zato je zdaj v ospredju veter, kjer pa še nismo pravzaprav nič izkoristili, in pa sončna energija, kjer še imamo zelo dosti prostora za izkoristiti. Tako da to je res popolnoma preprosto dejstvo. Seveda je jasno, da imamo zelo dosti hidroenergije, pravzaprav tretjino električne energije, bi lahko rekel, skorajda proizvedemo s hidroproizvodnjo.

Na drugi strani, ko smo se pogovarjali o ogrevanju s plinom ali pa z biomaso, plinske elektrarne nimajo neposredne povezave s tem. Če bodo potrebne, bodo iz drugih razlogov, torej z vidika pokrivanja porabe z domačo proizvodnjo ali pa z uvozom.

Tudi sam se strinjam, da se ukine TEŠ karseda hitro, pa vendarle bomo s TEŠ izgubili velik del pridobitve energije, tretjino. Pred ukinitvijo bi bilo dobro dobiti zamenjavo. Govori se o projektiranju jedrske energije 15 pa 20 let. Dokazano je, da se jedrska elektrarna dela tam od 7 do 10 let, 12 let. Ne vem, tudi ni nobene nuje, kakor vidim pri tej vladi, da bi se kaj pohitelo pa začelo projektirati pa hitelo s forsiranjem izgradnje jedrske elektrarne. Res je, naravno je sonce, veter, hidroelektrarne sigurno. Tamle imamo problem v Mokricah, ne moremo narediti. Zelo Zelo dobro bi bilo za pridobivanje energije v Mokricah, pa tudi zraven se premalo poudarja zaradi poplavne varnosti, spodnji del Save. Emisijski kuponi so cokla za TEŠ pa tudi za industrijo, ki mora plačevati te zadeve. Te zadeve so zelo drage in so velika cokla za industrijo. pridobivanju iz sonca upam, da ni glavni namen tudi pomoč kakšnim sorodnikom, da se vzpostavi sončna energija na balkonih pa na strehah, pa tudi ne našemu predsedniku, ki že zdaj lepo mastno trguje prek Borzena. Kar se tiče na primer vetrnic, kakor je težko dobiti in umestiti,

to je energija, ki je dodatna. Sigurno sigurno je pa iz jedrske, hidro [glavna]. Je pa sigurno dodatna energija, ki bi bila dobrodošla, od sonca in od vetra, ni pa glavna pridobitev energije. Lep primer je bil v preteklosti v Nemčiji, pa tudi v drugih državah, ko so prišli dnevi, ko ni bilo vetra pa tudi sonca ne, in je imela Nemčija velike probleme, in druge države, potem so se komaj nekako rešili s pomočjo jedrskih elektrarn iz Francije. Pa tudi oni so takrat baje imeli velik remont, nekako je nekako je cela Evropa pomagala Nemčiji, da se je rešila iz te krize. Mislim, da je dobro, da čim prej prej naredimo ta posvetovalni referendum in se hitro pristopi k projektiranju in izgradnji druge jedrske elektrarne. In se ukine TEŠ takrat, ko bo jedrska dve izgrajena. Mislim, da smo vsi za to, da se ukine TEŠ, vendar ne rabimo s to neko zeleno agendo prehitevati zadeve. Kupovali bomo lahko energijo, sedaj je je veliko na trgu, je poceni, je pa bil lep primer v bližnji preteklosti, nekaj let nazaj, ko je bila elektroenergija zelo draga po Evropi in smo zelo drago plačevali, ko nismo imeli svoje dovolj. Ni bilo dovolj hitro hidroenergije, letos je je veliko, lansko leto tudi, v preteklosti, dve, tri leta nazaj je pa ni bilo,

moramo pametno hiteti v to zeleno agendo. Prav je, vendar lepo na lahko in bomo dosegli vse ob svojem času, da ne bomo plačevali preveč, da naši ljudje ne bodo elektrike plačevali preveč, in tudi industrija. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji. Izvolite, državna sekretarka, beseda je vaša. ne vem, kako ste rekli, ampak insinuirali ste, da delam to, kar delam, za neke žlahtnike, vas obveščam, da je protikorupcijska komisija, torej KPK, lani preiskovala ta moj primer in je javno objavila, da ni našla nobenih konfliktov interesov in da se nisem znašla v nobenem konfliktu interesov. Če s tem niste bili seznanjeni, vas zdaj s tem seznanim. Uradno je to ugotovitev KPK, dostopna tudi na njihovi spletni strani, zato si želim, da v prihodnje na to ne namigujete

Kar se tiče plinskih turbin, da bodo plinske turbine potrebne, to je nedvomno povedal direktor Elesa tudi na matičnem odboru. Vemo pa, da če se zgodi kriza z dobavo plina, da bodo tiste plinske turbine za zagotovitev sistema obratovale, bo treba nekje drugje varčevati. O tem sem jaz govoril. Gospodarstvo ga rabi, za to ga bomo rabili, za plinske turbine, potem bo treba pa nekje varčevati. In če se bo varčevalo, se bo varčevalo najbrž na državljanih. Nisem točno razumel sekretarke ali pa sem mogoče napačno razumel. Teh 114 milijonov, ki bi prišli v nacionalni proračun, se pravi slovenski proračun, iz trgovanja emisijskih kuponov ne predstavlja problema, če bodo odšli v Evropo, ker imamo toliko sredstev na voljo, da bomo mi ta zeleni prehod uspeli financirati z drugimi sredstvi? Toliko sem razumel, da imamo okrog milijardo 300 evrov nekih sredstev, s katerimi lahko tisti zeleni prehod financiramo, in da teh 114 milijonov ki bodo šli v Bruselj, ni problem. Tako sem vas razumel prej. 114 milijonov iz trgovanja z emisijskimi kuponi, kjer Evropa zahteva, da se dofinancira evropski proračun, in notri je predlog, da se ta kvota, masa iz kuponov, 114 milijonov iz podnebnega sklada – namesto v proračun Republike Slovenije bo to šlo v proračun Bruslja. In vi ste prej rekli, da to ni problem, ker imamo toliko sredstev, našteli ste različne vire, rekli ste, da je cena nekje milijardo 300, takole čez Držim vas za besedo, pač cent gor, dol, ampak se pravi, ta premik sredstev ni več problem. Do nedavnega je to še bil problem.

Spoštovani! Verjetno bom težko ponudila konkretne odgovore, ker ne vem, kakšno razpravo ste imeli na Odboru za finance, če sem vas prav razumela. Sklepam, da govorite o tem, da bomo mi morali določiti, ko se bo uvedel ETS 2, ker se bo širila shema trgovanja z energetike, industrije še na široko potrošnjo, tam je predvideno, da naj bi mi del prihodkov od emisij, ki nam odpadejo, ampak to niso emisije iz termoenergetike, ampak iz tistih sektorjev, ki se bodo po novem regulirali, da naj bi to dali v proračun EU. Hkrati poudarjam, da bomo tudi mi iz naslova te nove sheme dobivali neka sredstva, da tako rečem, če bomo v to vključeni, če ne, bomo šli v to kot v izjemo, zaenkrat računamo, zato ker že imamo uvedeno takso CO2, da jo bomo ustrezno prilagodili in da bomo lahko uveljavljali izjemo, ampak jaz predlagam, da nam mogoče postavite pisno poslansko vprašanje, pa bomo lahko pogledali, o katerih 114 milijonih vi govorite, vam bomo lahko kot ministrstvo dali kompetentni odgovor. Kar se tiče trenutnih prihodkov v podnebni sklad, niso vezani na Teš 6. Trenutni prihodki, ki prihajajo v podnebni sklad, so iz dražb na ravni EU in so vezani na naše zgodovinske emisije iz leta 2005, ko Teša 6 ni bilo in Teš 6 tudi ne vpliva na naše prihodke v podnebni sklad. Ampak, kot rečeno, sistem ETS zajema samo energetiko in industrijo, ETS2, torej širitev sistema, bo pa zajemal tudi široko potrošnjo, ogrevanje stavb, cestni promet in podobno. Tako da se opravičujem, če vam tukaj ne morem ponuditi točnega odgovora o teh 114 milijonih evrov, ker nisem bila vpeta v to razpravo na odboru, če pa nam boste dali pisno poslansko vprašanje, pa bomo na njega kot ministrstvo odgovorili. Kar se tiče prejšnjih izjav, jaz sem prepričana, da ste dobili odgovore od pristojnih ministrov v ponedeljek na razpravi glede tega vašega vprašanja. Jaz sem samo povzemala, kar berem v časopisih, verjetno tudi vi, ker ministrstvo uradno ni seznanjeno s poslovanjem družb. Upravljanje kapitalskih naložb v Republiki Sloveniji je v okviru SDH, ki ga usmerja, da tako rečem, Ministrstvo za finance, tako da jaz kot funkcionarka na ministrstvu, pristojnem za okolje, podnebje in energijo, nimam vpogleda v poslovanje družb, berem pa časopise, verjetno tako kot vi, tam notri je pa marsikaj, zato sem se, ko sem govorila, nanašala na to, kar je bilo v časopisnih člankih. Najlepša hvala.

kolegu Roscu. Najbolj se je osredotočil na lesno biomaso, plin in omrežnino. Glede lesne biomase je treba povedati, da že pri prejšnji vladi in tudi v tej vladi poteka sistem subvencioniranja zamenjave starih kotlov z novejšimi, in to je v teku, tako da ta zadeva rešena. Potem je govoril nekaj glede omejitev s plinom in kako bo, ko bodo potekle koncesije, da bodo potem ljudje ostali brez. To se mi zdi ponovno nepotrebno strašenje. Koncesije, kot je bilo že tisočkrat povedano, se bodo podaljševale, ampak problem pri plinu je drug. Plin bo postajal vedno bolj drag in si ga ljudje tudi tudi ne bodo mogli čez nekaj časa morebiti privoščiti, vemo, kako je bilo v prejšnji energetski krizi in draginji z nafto in plinom, in je nezanesljiv vir kot tak.

Jaz se tukaj vprašam, zakaj je tako. Odgovor je zelo preprost, zaradi tega, ker se v preteklosti ni zadostno investiralo v posodobitev distribucijskega omrežja, pa tudi lokalnega in nizkonapetostnega omrežja. Skratka, tukaj smo kot država zaspali. Oprostite, to je delo oziroma bolje rečeno nedelo prejšnjih vlad. Kar se tiče ukinitev omrežnin oziroma spremembe načina omrežnine. Prehodno obdobje bo, treba pa se je zavedati tudi tega, da imajo vsi dobavitelji s tem velike težave, ker se spremeni način obračuna, in na nek način pritiskajo na agencijo, na vlado, da se bi to zamaknilo, tako da bomo tukaj videli, kako se bo zadeva razpletla, gospodinjski odjemalci bodo pa absolutno imeli prehodno obdobje, da bodo lahko dve leti spremljali cene in ugotovili, ali je ceneje ali je dražje, ampak sistem je tako nastavljen, da bodo vsi gospodinjski odjemalci z manjšim nivojem odjema energije plačevali bistveno manj omrežnine, ker so zdaj plačevali delež še za industrijski del. Kar se tiče velikih sončnih elektrarn. Te, oprostite, ne potrebujejo soglasja, ker se priklopijo direktno na distribucijsko omrežje, vsaj v največji meri, zato je to spet eno izmed zavajanj. Zdaj pa h kolegu Zvonku. Jaz se resnično sprašujem, ali gospod razume delovanje trga z električno energijo in s plinom. Zahteva stabilno in cenovno ugodno energijo. Ja, treba se je zavedati, da smo v Sloveniji prisotni na odprtem trgu Evropske unije pri nakupu električne energije in smo največkrat odvisni od razmer, ki so v tem danem času.

ta je bila pa najbolj banalna, no. Napoved uredbe glede standardov izpušnih plinov in kako bo, ne vem, nek inšpektor meril, kakšen nivo izpušnih plinov ima fizičen človek doma. Mislim, lepo vas prosim, pa saj to je neizvedljivo!

Seveda, izgovarjajo se na neke prisilne usmeritve, prevelik poudarek je na prisili. Ne vem, jaz tukaj ne vidim nobene prisile, spomnim pa se vojnega stanja in prisilnih usmeritev v času covida, ko nisem smel praktično prestopiti praga lastne hiše. Tega se pa spomnim. Kar se tiče stabilnosti oskrbe, to sem že povedal, posodobitev omrežja je potrebna. Ta vlada investira rekordne vrednosti v ta del. Jaz se spomnim vaše vlade, ko ste omrežnine za tri mesece enostavno odvzeli in takrat posodobitve absolutno ni bilo moč izvajati. Pa še to, gospod Zvonko je rekel, tržna cena se giblje nekje okrog 50, 60 evrov, pa je navedel maloprodajno ceno 120 evrov. evrov. Pogovarjajmo se, gospod Zvonko, o dejanskih cenah na produkt. Cena električne energije je vezana na časovno obdobje, časovno enoto. To ni kilogram elektrike ali pa meter elektrike. Lepo vas prosim, no. In tudi ko končni kupec dobi električno energijo, jo dobi za cel dan, to je profil, to ne gre zdaj tako, aha, prvo uro si dobil 20 gajbic električne energije, ob 12. uri si dobil 30 gajbic … To je golo zavajanje in vi to dobro veste. Jaz sem počasi sit tega. tega. Kar se tiče, da so distribucije zaspale z investicijami, to se mi zdi banalno poslušati od ljudi, ki bi nekako lahko nekaj ukrenili glede tega, pa niso, kot sem že prej povedal, so celo odvzeli omrežnine.

če smo že pri njih, plačevala jih je ta vlada in tudi vsaka prejšnja vlada. Kar pa se tiče energetske odvisnosti, trenutno smo nekje 30-odstotno energetsko odvisni, zato, ker smo kot država v političnem smislu v preteklosti zaspali glede investicij v pravočasno posodabljanje proizvodnje električne energije in smo, kjer smo. Vsi vemo, da je Teš 6 ne samo visoko ogljični vir, je tudi finančno nevzdržen na dolgi rok, vsaj tako zdaj kaže. Ko bomo ostali tudi brez tistega vira, potem smo v hudih škripcih, ker bomo odvisni, več kot 50-odstotno. Seveda planiramo, delamo vse na tem, da bi izvedli tudi JEK, vse delamo na tem, ampak vmesno obdobje bo treba prebroditi. Jaz se tukaj sprašujem, kako vi nimate kančka slabe vesti, da ste pri tem delu malce soodgovorni zaradi tega, ker ta manko električne energije oziroma proizvodnje električne energije, seveda je posledica to, da bodo končni odjemalci plačevali višjo ceno električne energije. Zakaj se ne počutite soodgovorni? Jaz bi se. Oprostite, jaz bi se počutil.

nižje cene električne energije, vsi ti pa imajo bistveno višji del obnovljivih virov energije. Se pravi, po eni strani ne sonca, ne vetra, ne hidro, ampak te države imajo pa evidentno najnižje cene. To je tako kontradiktorno, da si ne morete misliti. Zdaj pa še Star Solar, gospod Kepa je to na koncu izzval, nisem mislil navajati, tudi sama navedba, kako predsednik Vlade mastno trguje z Borzenom. Spoštovani, shemo ste sprejeli v času vaše vlade.

Glede tega, kdo meri izpuste iz dimnikov, verjetno ni dileme. Dimnikarji to počnejo že danes, za to imajo tudi pooblastilo. Glede cen električne energije pa sem jaz govoril o nečem drugem. Jaz sem govoril o tem, da se ljudje sprašujejo, kako to, da pri tržni ceni, ki se giblje v zadnjih mesecih med 50 in 60 evrov, terminske napovedi za naprej za leto dni so nekje na tem nivoju do 70 evrov za megavatno uro, kako da jim država zdaj določa limitirano ceno pri 118 nižja tarifa in 156 višja? To se ljudje sprašujejo in o tem sem govoril. Verjamem, da je tudi vam razumljivo in nisem nič manipuliral s tem in nič zavajal. Glede vlaganja v obnovo in razširitev elektro omrežij, tega verjetno ne počne nobena vlada, se boste strinjali z mano, to je dolžnost elektrodistribucijskih podjetij. Vsi ugotavljamo, da so v zadnjih desetih letih malo zaspala na tem področju. To je bil tudi eden od razlogov, da je prejšnja vlada v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, ki je bil potrjen 1. julija 2021, za ta omrežja distribucijskim podjetjem zagotovila 82 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Sprašujem se, ali je do danes že bil kakšen evro teh sredstev porabljen, ker govorite o tem, da se premalo vlaga bil problem takrat tri mesece, ko je bila ta omrežnina odpisana, zato da so ljudje dobivali nižje položnice v času naraščajoče inflacije. Verjetno takrat to ni bil problem, ampak je bil problem, da ni bilo pripravljenih projektov za vlaganje, verjamem, da še danes marsikje ti projekti niso pripravljeni, in verjamem, da je večina teh 82 milijonov iz Načrta za okrevanje in odpornost še vedno neporabljenih. O tem sem govoril.

ne morejo priključiti na omrežje, tudi opozarjajo, da se njim omejuje načelo enakosti pred zakonom, ker nismo vsi enaki. Na to vseskozi opozarjajo in nimajo odgovora, kdaj jim bo ta možnost omogočena. Kar se pa tiče omrežnin. Jaz sem na prejšnjem odboru, ki smo ga imeli, citiral članek iz Financ, kjer je bil poziv gospodarstva, mislim, da je bilo podjetje Iskra in eden od direktorjev, da kljub resursom in znanjem ne znajo izračunati omrežnine. Ampak s strani koalicije sem dobil več napadov kot pa strinjanj s tem.